Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 9. seje Državnega zbora. Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih s seje je objavljeno na e-klopi. Lepo pozdravljam vse prisotne!

Za dopolnilno obrazložitev dajem besedo predstavniku predlagatelja Janezu Ivanu Janši. Izvolite. Spoštovani visoki zbor, predstavniki Vlade! Po težkih zgodovinskih izkušnjah v drugih državnih skupnostih, kjer smo bili manjšina, po hudih izkušnjah dveh svetovnih vojn, po tragičnih izkušnjah bratomorne revolucije, po tesnobnih izkušnjah izgube človekovih pravic v totalitarnem sistemu smo se v svoji avtonomni državi Slovenci združili v veri, da bomo ohranjali humano civilizacijo svobode, blaginje in solidarnosti vseh prebivalcev. V zgodovini vsakega državotvornega naroda obstaja točno določen čas, ki je omogočil, da je nek narod postal suveren gospodar, sam svoj gospodar na svoji zemlji. Takšen čas običajno povsod po svetu veže nase pozitiven odnos večine državljanov oziroma pripadnikov naroda. Takšen čas predstavlja vrednostno središče naroda. Za nas, Slovence in državljane Republike Slovenije, je to čas osamosvajanja. V zgodovini slovenske nacije obstaja trdno časovno vezivo dejanj in procesov, ki so vodili v oblikovanje samostojne državne skupnosti. V jedru tega veziva je trajno temeljno soglasje o vrednotnem sistemu, ki združuje prebivalce Slovenije. Politična enotnost pri zgodovinskih odločitvah je kvaliteta, ki je izraz zrelosti vsakega naroda in ki zagotavlja njegov obstoj in njegovo trajnost. Ali kot je pred desetletji zapisal dr. Peter Jambrek: »Karantanija, knez Kocelj, kmečki punti, tabori, Maister, upor proti okupatorju in upor proti totalitarnemu komunizmu so slovenskemu narodu oblikovali njegovo samobitnost, po svojih učinkih pa se nobeden ni iztekel v tisti za narod usodni in dokončni zgodovinski proces, ki ga predstavlja gradnja moderne nacije. Obljubo svobode naroda v okviru lastne države je izpolnilo šele duhovno in politično gibanje, ki je v štirih letih med 1987 in 1991 izvedlo program nacionalne osamosvojitve od ideje do njene ustavne in državne veljave v domačem in mednarodnem pravu. In kar že katerakoli slovenska vlada počne, to počne, če se tega zaveda ali ne, če hoče ali noče, v trajni odvisnosti od vrednostnega središča slovenske politike, katerega sedež je v območju svetega.« V tem času, o katerem govori dr. Jambrek, politika sicer ni bila enotna, a narod je bil. In to je bilo ključno. Del politike, ki je bil takrat proti, je tudi kasneje skušal to obdobje zmanjševati, pomanjševati in tudi danes še vedno poskuša zbijati samozavest Slovencev, namesto tega svetega časa, ki nas je združil, pa poveličuje čas, ki nas je razdvojil. Ampak, kot pravi teorija moderne nacije, kadarkoli upravljavci države zaidejo stran od vrednot, na podlagi katerih je država nastala, družba zaide v krizo in ta kriza slejkoprej stvari poravna. Slovenija je danes globoko v tej krizi, v krizi vrednot, ki je najnevarnejša in ki generira tudi mnoge druge. Ko je vlada, ki sedi za mano, prisegala v juniju lanskega leta, je obljubila vse mogoče. Ko pogledamo, kaj od teh obljub je bilo izpolnjeno, vidimo, da se je najprej lotila nekaterih zadev, ki same po sebi niso razumljive, dokler jih ne postavimo v kontekst tega, kar sem povedal na začetku. Ko je na primer marca leta 2020, dan po tem, ko je bila razglašena epidemija v Sloveniji, prisegla naša takratna vlada, smo se še isti dan lotili priprave prvega protikoronskega paketa, zato da se olajša delovanje gospodarstva in ljudi v kriznem času, in temu prvemu paketu je sledilo še devet ostalih z istim namenom. Ko je prisegla vlada dr. Roberta Goloba, se je najprej lotila ukinjanja Urada za demografijo, Muzeja slovenske osamosvojitve in sprejemanja zakona, ki ga je pripravila tako imenovana levičarska civilna družba, s katerim se odpravljal vrsto protibirokratskih ukrepov iz našega mandata. Vse to je pravzaprav popolnoma nerazumljivo, če tega ne znamo postaviti v kontekst tega, kar je bilo rečeno na samem začetku. Padale so, sicer ob tem, ko se je ukinjalo državotvorne institucije, velike besede o reformah. Praktično ni bilo dneva, da vlada dr. Goloba ne bi najavila kakšne reforme. Mislim, da jih je bilo, če smo prav šteli, osem ali devet. Zdaj, po skoraj enem letu ugotavljamo, da je od vseh teh reform na mizi ostala zgolj reforma časovnic. Iz dneva v dan se prelagajo roki in datumi, v katerih naj bi bile te visokoleteče reforme vsaj začete. Od zdravstvene reforme, ki je bila najpogosteje omenjena, smo doslej seveda takoj dočakali ukinitev Urada za referenčne cene, ki je omogočal, da se cene nabav v zdravstvu primerjajo in da se na podlagi tega prepreči korupcija in zagotovi racionalizacija. Urad je bil takoj ukinjen, tako kot pač še nekateri drugi. Tukaj je bila vlada, bom rekel, izjemno učinkovita. No, zdaj smo tudi dočakali predlog zakona, ki v bistvu podržavlja prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Ne ukinja ga, ampak ga podržavlja. Obljubljeno je bilo, da se bo ukinilo, vendar se ne ukinja, ampak se podržavlja. Tisto, kar je bilo prej pač na nek način prostovoljno, je zdaj obvezno. je vse, kar imamo zaenkrat na mizi od zdravstvenih reform, ob tem, da se srečujemo z veliko krizo v določenem delu primarnega zdravstva, še posebej v Ljubljani, ki je najbogatejša občina v Sloveniji, denarja dovolj, mislim, da je na 130 % evropskega povprečja, in ravno tu prihaja do krize. Se pravi, najbrž razlog ni zgolj denar. denar. Slišali smo na začetku mandata tudi visokoleteče besede o tem, kako se bo življenje ljudi v, v narekovaju, svobodi izboljšalo in kako se bodo zagotovili enaki pogoji za življenje in razvoj po celi državi. Namesto tega smo dočakali klasične centralistične popadke v okviru večine levih vlad, centralizacijo, celo predlog za ukinjanje upravnih enot oziroma njihovo združevanje, ukinjanje izpostav Fursa, poštnih izpostav, ukinjanje projektov, ki so predvsem s pomočjo sredstev iz evropskih fondov dejansko omogočili hitrejši razvoj celotne države. Skratka nek proces, ki je šel v pravo nasprotje od decentralizacije. Bilo je slišati veliko visokoletečih besed o povečanju investicij, o večji učinkovitosti, o boljšem črpanju evropskih sredstev. Rezultat, Slovenija je iz ospredja po uspešnosti investiranja evropskih sredstev padla na začelje. Brišejo se iz razvojnih programov tako imenovani trdi projekti, to so projekti, ki ljudem dejansko zagotavljajo boljšo kvaliteto življenja, in namesto tega se sili v vse pore investiranja evropskih sredstev v tako imenovane mehke projekte, beri predvsem financiranje nevladnih organizacij, za katere nihče v tej državi ne ve, kaj dobrega so v zadnjih desetletjih za državo ali pa za ljudi naredile. Če me hoče kdo postaviti na laž, prosim kogarkoli iz vlade ali iz poslanskih vrst koalicije, da mi našteje pet projektov, ki so jih te levičarske nevladne organizacije naredile v dobro ljudi v zadnjih desetih letih. Samo pet takšnih, ki ste si jih zapomnili ob tem, ko so dobile na desetine milijonov davkoplačevalskega denarja. In to vprašanje bom ponavljal do konca te razprave. Pet projektov nacionalnega pomena za desetine ali pa za stotine milijonov davkoplačevalskega denarja preko kanalov, ki so se v času te vlade izdatno okrepili. Iz številnih slovenskih občin poročajo o tem, da se ukinjajo investicije, ki so že odobrene. Investicije za izboljšanje kvalitete življenja ljudi po slovenskih občinah se ukinjajo, hkrati ob primežu inflacije okrog 10 %, dvig povprečnine, ki je bil bistveno manjši, seveda zajeda obvezno dejavnost ali pa obvezno financiranje s strani lokalne samouprave, kar dodatno zajeda investicijska sredstva, in številni projekti, ki so si jih ljudje obetali širom po Sloveniji, se zaustavljajo. Vlade to ne zanima. V tem zadnjem letu smo bili tudi priča vrsti predlogov in tudi ukrepov, tudi že sprejetih uredb, za zatiranje slovenskega kmeta. Zadnji tak poskus je ta, bom rekel, famozni Zakon o zaščiti živali, ki je aktualen v zadnjih dneh, kjer se spet vzpostavlja neka, bom rekel, socialistična aktivistična milica za nadzor kulakov. Nekaj takega je obstajalo v desetletjih po drugi svetovni vojni, ko se je slovenskega kmeta preko aktivistov nadzorovalo, ali ne skriva kje kakšne hrane ali pa kakšne glave živine pred obvezno oddajo. zdaj je nekdo pač v zagledanosti v te svetle vzore slovenske levičarske tradicije pogruntal nekaj podobnega. Nekdo s 40-urnim tečajem bo zdaj nadzoroval nekaj, kar je stvar stroke. Ni čudno, da slovenski kmet zdaj ponovno dviga glavo. Vlada je na začetku mandata najavljala lažje življenje, se pravi lažji dostop do kvalitetnejših javnih storitev. Veliko tega je bilo obljubljeno, zapakirano v različne ideje.

postopke ali pa ukrepe, ki so bili deloma del protikoronskih paketov, deloma del drugih rešitev, sprejetih v kriznih časih epidemije zato, da se se skrajšajo postopki, da se zmanjša rdeča preproga čakalne vrste pri urejanju zadev. In vse to je bilo s tistim famoznim zakonom, ki ga je, kot je rekel predsednik Vlade, seveda pripravila civilna družba, pravno gledano je šlo za, bom rekel, neko zakonsko skrpucalo, kjer se je brez tega, da bi se pa čakalo, ali neka stvar deluje ali ne, analiziralo in tako naprej, brisalo vse, kar se je pač dalo brisati, in se je nazaj uvedla vrsta birokratskih ovir, ki so bile v prejšnjem mandatu odpravljene. In o tem seveda danes poslušamo vrsto opravičevanj, pravzaprav ne mine mesec, zdaj že ne mine teden, da aktualna slovenska vlada ne bi zašla v polje paradoksov. Na primer, eden prvih ukrepov je bila legitimacija nasilnih izgrednikov in organizatorjev protestov brez dovoljenj, njihovi sprejemi v vladnih in ministrskih sobanah in brisanje kazni. Hkrati, ko se je to počelo, se je na vladni strani izkazala velika nesposobnost dialoga s protestniki na prijavljenih zborovanjih ob neprimerno večji udeležbi brez nasilja. Nasilnikom se brišejo kazni, ljudem, ki so ogrožali javni red in mir, varnost tujih delegacij ob vrhu Evropska unija–Zahodni Balkan v Sloveniji, napadali novinarske hiše, razbijali njihova okna, recimo na Gosposvetski, napadali, fizično poškodovali novinarje, snemalce, fotoreporterje, napadali policijo, uporabljali vse vrste nasilja, njim se briše kazni, sprejema se jih v vladnih prostorih, se jim zahvaljuje za mandat, hkrati pa se ne želi vzpostaviti dialoga s tistimi deli slovenske družbe, ki upravičeno protestirajo zaradi takšnih ali drugačnih ravnanj ali objektivnega položaja na prijavljenih zborovanjih, ob upoštevanju vseh zakonskih okvirov za takšen način izražanja mnenj in ob neprimerno večji udeležbi, in to s strani vlade, ki je zagotavljala, da bo za razliko od prejšnje zdaj vlada vseh.

Prvi tak pljunek v obraz teh obljub, kako bo zdaj vladala naenkrat po času fašizma in diktature pravna država v svobodi, vladavina prava, kjer bomo vsi pred zakonom enaki. Prva stvar, ki se je zgodila po prevzemu mandata vlade dr. Roberta Goloba, je bilo nadaljevanje gradnje kanala C0 s strani ljubljanskega župana gospoda Jankovića, nekdanjega predsednika stranke, v kateri je bil dr. Golob podpredsednik in ga je imenoval kraljica na šahovnici. Potem, ko je bil ta projekt zaradi neizpolnjevanja zakonskih pogojev za gradnjo, zaradi nepredložene presoje vplivov na okolje zaustavljen, se je enostavno potem, ko je nastopila ta vlada, brez tega, da bi se karkoli tukaj spremenilo, da bi prišlo kakršnokoli dovoljenje, nadaljeval, ob tem, da se je fizično maltretiralo lastnike zemljišč, ki so proti temu protestirali, in da poslušamo še praktično danes izjave ljubljanskega župana, ki pravi, da tega projekta pač ni možno zaustaviti. Ni važno, kaj piše v ustavi, ni važno, kaj piše v zakonu, tega projekta pač, pravi, ni možno zaustaviti, ne glede na manjkajočo zakonsko podlago, ne glede na dejansko strateško ogrožanje pitne vode za 300 tisoč prebivalcev te države. In vlada to ščiti ob tem, ko je zagotavljala, da bomo pred zakonom vsi enaki, da bodo vsi župani enaki, vse občine enake. Predstavljajte si, da neko kanalizacijo čez vodonosnik gradi, recimo, župan Mirne Peči. Koliko časa bi trajalo, preden bi pridrvele tja vse inšpekcijske službe, preden bi se oglasil predsednik Vlade in odločno protestiral proti tej samovolji? Paradoks, ki se pravzaprav dnevno odvija pred našimi očmi. Že pred Že pred nastopom mandata te vlade se je slišalo ogromno očitkov prejšnji vladi o kadrovskih čistkah. Za vrh nekega greha glede čistk je bilo predstavljeno dejstvo, da gospodu Robertu Golobu ni bil podeljen nov mandat na čelu državnega podjetja. Ni bil zamenjan med mandatom, ampak novega mandata mu nadzorniki niso podelili. To je bilo razglašeno za, kot je sam dejal, »to ni desničarska politika, to je fašizem«. No, pa je nastopil nov mandat, v katerem gospod Robert Golob vodi vlado, takoj je bil predložen zakon o RTV, kjer se članom Programskega sveta sredi mandata ukinja mandat. Kaj je to? Če bi jaz uporabil njegov besednjak, bi rekel, to ni levičarska politika, to je fašizem. Celo na Ustavnem sodišču so nekako prišli blizu tega, da je to pač kršenje ustave. Pa to še ni vse. je v proceduri zakon o zavodih, ki omogoča, sistemsko, da se v vseh državnih zavodih, javnih zavodih mandat enostavno prekine sredi poteka, ne glede na razloge. Je sicer velik upor povsod, ampak živimo sredi paradoksa, ko je bilo nekaj najavljeno in nekaj kritizirano, dela se pa popolnoma drugače. Naslednji tak paradoks so očitki prejšnji vladi, kako je pritiskala na pravosodje. Mimogrede, kanal C0 je financiran tudi z evropskimi sredstvi. Kaj slovenski delegirani tožilci evropskega tožilstva delajo na tem primeru? Ker so tako neodvisni, tako sposobni, takšna bitka je bila, da se jih imenuje. Sta kaj naredila? ampak to ni glavno, glavni del tega paradoksa so pač visoko leteče besede, kako se je prejšnja vlada vtikala v neodvisno pravosodje, in zdaj pa ravno ravno sredi teh dni spremljamo stampedo pritiskov na Ustavno sodišče, stampedo brutalnih pritiskov celo na Ustavno sodišče praktično celi slovenski javnosti na očeh. Potem pa še ministrica za pravosodje v državi, ki ima še enkrat več poklicnih sodnikov na glavo prebivalca, kot je evropsko povprečje, govori o tem, da je v tem resorju kadrovska kriza. Mogoče je kakšna druga, kadrovska zagotovo Poslušali smo visokoleteče besede o boju proti korupciji in kriminal. In kaj smo doživeli? Doživeli smo že takoj na začetku ukinitev Urada za referenčne cene. Na čelo Nacionalnega preiskovalnega urada je bil postavljen Darko Muženič, človek, ki je vodil pristojni urad v Uradu za preprečevanje pranja denarja v času, ko se je opralo skoraj dve milijardi dolarjev v največji državni banki, in je on to dejansko s svojo neaktivnostjo, pa tudi s spregledom onemogočal, in to je bilo ugotovljeno tudi z njegovim zaslišanjem in priznanjem na parlamentarni komisiji za nadzor tajnih služb. Za nagrado je ta človek direktor ključne kriminalistične institucije, ki bi morala preiskovati ravno takšna kazniva dejanja. Dejansko je to pravi boj proti korupciji in kriminalu. No in potem smo po teh visokoletečih besedah na začetku doživeli celo to, da je bila zamenjana ministrica za notranje zadeve, jo je Vlada sama postavila, predsednik Vlade sam izbral, vključno z direktorjem policije, zaradi tega, ker nista bila dovolj brutalna pri čistkah v policiji,

Prejšnja opozicija, ki je zdaj koalicija, je zganjala velikanski cirkus ob tako imenovanem zakonu o vodah referendum, velika udeležba, vse živo, zapis vode v ustavo, pravica do vode, ustava. In zdaj popoln molk in ščitenje enega najbolj škodljivih projektov za čisto pitno vodo v zgodovini te države – kanala C0. Zaščita, vse je v redu, je nekaj dni nazaj dejal za tisto govornico predsednik Vlade. In je vedel, da ne govori resnice, ker je njegovo ministrstvo reklo, da ne obstaja presoja vplivov na okolje, ki je akt, ki je potreben za to, da bi bila izdana vsa gradbena dovoljenja in da bi bilo vse zakonito. Torej, vodni populizem je velik del tega paradoksa. In vsi tisti, ki so delali veliko paniko ob zakonu, ki je v bistvu vodo ščitil, ne pa je ogrožal, zdaj molčijo kot riba – Glas ljudstva, 8. marec, vse, kar se je takrat nalepilo na vodni populizem. Spremljamo seveda tudi paradoks jamranja, kako so postopki zapleteni pri izgradnji infrastrukture, recimo tretje razvojne osi, hkrati je pa taista vlada, ki zdaj jamra, s tistim pravnim skrpucalom odpravlja vrsto ukrepov, ki so odpravljali birokratske ovire. Poglejte, katere vse postopke ste podaljšali, odpravite jih, pa bodo šli projekti naprej. Eden največjih paradoksov pa je obljuba davčne reforme. Eden od prvih ukrepov te vladne koalicije je bil poseg v Zakon o dohodnini in znižanje splošne davčne olajšave, ki je omogočala na podlagi zakona, ki je bil sprejet v našem mandatu, da bi se vse neto plače v nekaj

Takoj se je poseglo v ta zakon in se je obljubilo davčno reformo. Najavljalo se je vse živo, obdavčenje regresov in tako dalje, finančni minister je rekel, da je treba napolniti proračun, potem pa zdaj pride predsednik Vlade in pravi, da cilj davčne reforme ni, da se napolni proračun, da ne bo izvedena tako, kot je bilo obljubljeno. Imamo tukaj en nasvet. Enostavno popravite tisti zakon, s katerim ste našo mini davčno reformo oklestili, pa bodo ljudje več dobili neto. Zelo enostavno je to narediti, saj na koncu bomo prišli na to. Torej, teh paradoksov je še veliko, o nekaterih v nadaljevanju. Hkrati moram reči, da vladi ne zanikamo dobronamernosti pri nekaterih ukrepih, ki smo jih tudi podprli, recimo pri blaženju energetske draginje. veseljem bi jih še več, še posebej takšne, ki ne bi bili selektivni, ki naj bi po eni strani dajali stotine milijonov energetskim podjetjem, samo izbranim, drugje pa bili zelo škrti pri pomoči podjetjem, ki so energetsko intenzivna in zdaj zapirajo vrata in odpuščajo delavce. Tukaj od vlade pričakujemo še več. Z veseljem pomagamo vladi pri nekaterih drugih projektih, kot so, recimo, tako imenovani nacionalni, kot je kandidatura za vodenje Varnostnega sveta. Čeprav se tukaj malo čudimo, ker pač to, prvič, ni tak projekt, kot je bila osamosvojitev, da bi moralo vse goreti za to in bi morali lobirati povsod, od predsedniških palač do živalskih vrtov. če ne bomo tukaj boljši od Belorusije, naša konkurenca je Belorusija, država, ki je tesna zaveznica Rusije in ki je na zadnjem glasovanju skupaj z njo dobila v skupščini OZN pet glasov podpore, podpore, če ne bomo v tem boju brez, bom rekel, obiskovanja vseh živih eksotičnih otokov zbrali več kot sto glasov, potem se je res treba vprašati, kam Slovenijo svet uvršča. In ne vem, zakaj je tukaj taka panika. Res bi bila sramota, da bi tukaj izgubili. Je pa seveda vseeno treba vedeti, da pač je to pomembna funkcija, ni pa to nekaj, kar bi odločalo o naši biti ali ne biti in o naši usodi.

z glasovanjem za zamenjavo ministrov. Mi tukaj še zdaleč nismo tega dosegli. Tudi treba reči, da se ne izgovarjati na to, da je Gibanje svobode neka nova sila. Tukaj vidimo ljudi, ki so prej v okviru propadlih levih strank sedeli že v prejšnjih mandatih, da ne govorim o predsedniku tega gibanja. Se pravi, gre za že videno v novi preobleki in so te primerjave pač na mestu. mestu. Te interpelacije mi torej nismo vložili kot konstruktivno nezaupnico. Danes ne bo glasovanja o tem, ali vlada ta mandat kljub vsem tem paradoksom zaključuje ali ne. To priložnost vam ponujamo zato, da da se mogoče malo bolj realno koalicija in vlada pogledata v ogledalo, da vidita, kje sta v tem polju paradoksov, in dejansko začneta delati v skladu z obljubami, ki so bile dane na začetku mandata. Vse ostale zadeve, ki so navedene v tekstu interpelacije bodo obrazložene kasneje v sami razpravi. Hvala lepa. Odgovor Vlade Republike Slovenije na interpelacijo ste prejeli 31. marca 2023. Zdaj dajem besedo predsedniku Vlade dr. Robertu Golobu za obrazložitev pisnega odgovora na interpelacijo. Izvolite.

Predsednica, spoštovani poslanke in poslanci! Naj začnem s tem, da izrekam veliko zahvalo stranki SDS, predvsem pa njenemu predsedniku gospodu Janezu Janši, da nas je danes spomnil na vse tisto, čemur so rekli ljudje ne pred letom dni. Danes naj bi bil dan, ko naj bi se pogovarjali o interpelaciji te vlade. Predsednik stranke SDS gospod Janez Janša je to uporabil za –kaj? Za obračun s civilno družbo. Kako znano. In prav je, da nas je spomnil vse na to, v čem je razlika med to vlado in to koalicijo in med stranko SDS,

Jaz si zelo želim, da tega nikoli ne pozabimo, ne zaradi te vlade, ampak zaradi te države. V interpelaciji je 60 % teksta namenjeno muzeju osamosvojitve, 2 % sta namenjena temu, kar ljudi najbolj muči, to je zdravstvo. To pove vse o prioritetah ene stranke in naše koalicije, kjer je vrstni red ravno obrnjen in o tem bom tudi kasneje govoril. In še čisto za začetek in konec o muzeju, ker potem ne bom več spregovoril besede. Muzej osamosvojitve ni bil ukinjen, združen je z muzejem o slovenski zgodovini, ker je tam, kamor osamosvojitev spada, v Muzej zgodovine, da se bo tam po strokovnih načelih tudi obravnavala, ker osamosvojitev ni bila nikoli projekt ene stranke, zato pa je uspela, ker ni bila projekt ene stranke, ampak celotne nacije in nihče nima pravice, da si lasti nekaj, kar je v resnici rezultat cele nacije, niti SDS. In mimogrede, ta prenos in to združitev so podprle vsa največja veteranska združenja, tako Zveza veteranov kot tudi Zveza Sever. Večina veteranov se natančno zaveda, kaj se je dogajalo med osamosvojitvijo in da brez nacionalnega konsenza ne bi bila nikoli izpeljana. Samo ena stranka je tista, ki verjame, da je možno v manjšini dosegati tako zgodovinske in prelomne trenutke. Na srečo jo zgodovina vedno znova postavi na laž. Sem pa hvaležen, ker lahko danes govorimo o tem, kaj je resnica, tudi o delu te vlade, ker ta resnica marsikdaj žal ne pride do ljudi, tudi zaradi ugrabljenega RTV, ampak tudi to se bo spremenilo in resnica, tudi danes, bo prišla do ljudi. Kako se je vse skupaj začelo? Začelo se je 1. 6. lansko leto, takrat je bil potrjen mandat te vlade, taisti dan je vlada Janeza Janše imela zjutraj, dopoldan še zadnjo sejo. Samo v zadnjem tednu, že zdavnaj po volitvah, že zdavnaj po tem, ko so ljudje rekli ne, je bilo opravljenih 7 sej, tudi med vikendi, 7 sej, neizmerno se je mudilo, več kot 200 zadev. Katerih že? Kadrovske rošade, napredovanja, dvigi plač za zaslužne. Tako strašno se je mudilo po tem, ko sem bil potrjen za mandatarja, in daleč po volitvah. 7 sej v zadnjem tednu brez kakršnekoli legitimne pravice. To je realnost prejšnje vlade. Ja in nekaterim v SDS se še danes zdi zabavno, kako so fajn harali zadnji teden. Pa je bil res zadnji, nič skrbeti. projekcija v dvorani/ Celo poletje, celo poletje so vlagali zakone, za katere prej ni bilo časa, z enim samim namenom, več kot 30 jih je bilo, da se blokira delo parlamenta. Med njimi je bil vložen tudi zakon, ki je kasneje padel na referendumu, to je bil zakon o tem, da se zaustavi formiranje vlade z enim samim namenom, blokada na blokado na blokado. In ta čas, ko je bil parlament zablokiran s strani opozicije, je vlada delala, vlada, čeprav okrnjena, je delala, delala je na vzpostavitvi pravne države in na odpravi krivic, ki jih je prejšnja vlada povzročila civilni družbi in ljudem, in tega ljudje ne smejo nikoli pozabiti. 62 tisoč glob je bilo izdanih. 62 tisoč glob je bilo izdanih za prekrške

Tožilcev seveda niso imenovali, ne v Evropo ne v Sloveniji, ker se nekdo boji tožilcev. Boljše, da jih je manj, da ne morejo delati. Mi smo jih imenovali. In pripravili smo zakon, ki je v vladni proceduri, s katerim bomo vse globe ne samo črtali, tiste, ki še niso bile plačane, ampak tudi tiste, ki so bile, vrnili ljudem. To je realnost blokade na eni strani – to vam gre dobro od rok, se strinjam – in odpravljanje krivic in vere v pravno državo na drugi strani. To se je nadaljevalo ta čas, ko smo se mi borili s sušo v slovenski Istri in jo rešili, takrat, ko nihče ni verjel, da je to rešljivo. In ta čas, ko smo se borili s požari na Krasu, ste vi blokirali parlament z zahtevami o posvetovalnih in zakonodajnih referendumih, ker je to vse, kar znate. Ta čas, ko smo obljubili, da se ne bo ponovila zgodba, ki je pripeljala do tega, da nismo imeli podpore iz zraka, ste se vi borili z blokadami v parlamentu in blokirali delo vlade. Potem je prišla jesen, vlagali ste referendume in, mimogrede, doživljali poraz za porazom na politični sceni. Ampak vlada se ni ukvarjala z vašimi porazi, vlada se je ukvarjala – s čim? Z bombastičnimi napovedmi: zeblo nas bo, ne bomo se imeli kje ogrevati, ne bomo imeli električne energije. Na koncu se je izkazalo – kaj? Ne samo da imamo eno najcenejših energij v Evropi, pri tem se je vmes ves čas zavajalo, da to ni res, ampak so dejstva neizprosna, tudi energijska oskrba ni bila niti za trenutek ogrožena. V Sloveniji danes ne samo, da so bile cene energije zamrznjene v lanskem letu, tudi celo letošnje leto se ne bodo premaknile niti za en cent, ostajajo enako nizke. Ampak resnica včasih ne pride do ljudi, zato ker je manipulacija in ustrahovanje, ki se ga gre en del slovenske politične scene, pač stalnica. V tem času smo znižali trošarine, DDV in dajatve na pogonska goriva, na bencin in dizel. In glej ga zlomka, imamo cenejšo nafto in bencin za več kot 20 % od naših zahodnih in severne sosede. A se čudimo, zakaj so vrste na naših črpalkah v obmejnih krajih? Zato ker imamo Slovenci in Slovenke cenejša bencin in nafto, sicer ne bi zahodni sosedje hodili tankat. Upam, da je to celo vam jasno. V tem času je bilo govora o tem, da bo recesija. Napovedi so bile katastrofične, gospodarstvo se bo ustavilo, najmanj, kar je, bo sledil, če ne že sončni mrk, pa gospodarski mrk. In glej ga zlomka, ravno zaradi ukrepanja te vlade je prišlo do tega, da se je gospodarska situacija v Sloveniji gibala bistveno bolje od povprečja v Evropi. Samo zaradi delovanja vlade je prišlo do tega, sicer bi bili za povprečjem Evrope. Vmes se je govorilo, da bo zaradi ukrajinske vojne prišlo do kolapsa na področju hrane. Uvedli smo košarico, s katero smo želeli spremljati, kaj se dejansko dogaja pri ceni za osnovna živila. Nekateri mediji so se temu posmehovali, nekateri se temu posmehujejo še danes, ampak podatki so pa neizprosni, za skoraj 25 % so se od septembra cene hrane, ki sicer raste na žalost, vse ostalo raste, ampak za to hrano, za ta živila, ki so v košarici, so se cene spustile za 25 %. Nekateri se smejejo, ker jim je vseeno. Ta podatek pove vse o tem, koliko razumete. In kateri podatek vam še pove, da so cene dejansko nižje, kot so v soseščini? Ta, kako hodijo k nam kupovat tako Hrvati kot Avstrijci. Ali spet verjamemo, da so oboji neumni, pa hodijo k nam kupovat hrano zato, ker je ta dražja?

ker nas je vse spomnil na to, čemu smo se izognili 24. aprila. Slovenski kmetje, od katerih je seveda pridelava slovenske hrane najbolj ključna, zaradi njih jo imamo in zato smo njim med prvimi priskočili na pomoč. Več kot 40 milijonov evrov neposrednih nepovratnih sredstev smo dali v drugi polovici leta lani samo slovenskim kmetom, od čebelarjev do ribičev, od živinorejcev pa do zelenjadarjev. Slovenski kmetje so bili deležni izjemne neposredne pomoči v lanskem letu zaradi posledic ukrajinske vojne, ki so jim bili izpostavljeni. Ampak glej, neverjetno, potem ko so v opoziciji izgubili predsedniške volitve, lokalne volitve, referendume, potem ko je bilo vseh porazov konec, so se začele manipulacije in ustrahovanja. Tudi manipulacije s sindikati, nekaterimi redkimi sindikati javnega sektorja, pa čeprav je ta vlada za popravo krivic, plačnih krivic v javnem sektorju, namenila 600 milijonov v lanskem in letošnjem letu. Pa kljub temu so nekateri sindikati, v veliki manjšini, začeli vzpostavljati na ulici zahteve, ki niso imele nobene veze z dejanskim stanjem, ker se je strategija iz političnega boja očitno prenesla na ulico in v manipulacijo v ugrabljenih medijih in ustrahovanje ljudi. In prav je, da se tega vsi zavedamo in da se ne pozabijo dejstva, koliko tudi materialnih koristi je ta vlada prinesla tako kmetom kot tudi uslužbencem v javnem sektorju. Govori se o tem, da so razmere v državi neznosne za življenje, ampak ta graf o gibanju minimalne plače /na projekciji/ pove vse. Še nikoli do zdaj se minimalna plača ni toliko dvignila kot v mandatu te vlade. Več kot 100 evrov mesečno neto je bil dvig minimalne plače. Del te zasluge ni šel neposredno iz dviga delodajalcev, ampak iz davčne reforme, ki je bila izvedena s 1. januarjem letos. In ta davčna reforma, ki je bila že izvedena, je naredila samo dve stvari. Dvignila je neto prihodke, ker jim je zvišala davčno olajšavo, najrevnejšim, dvignila je neto prihodke večini, dvema tretjinam Slovencev in Slovenk, in povišala je obremenitev tistim 2 %, ki imajo največ, in to je tisto, kar smo obljubili na začetku mandata, v resnici že pred volitvami. Poskrbeli bomo za večino, ki ima manj, in vzeli bomo tistim, ki lahko prispevajo več. In to je bistvo vsega, kar smo naredili s 1. januarjem. Ampak nekateri se pač raje borijo za manjšino, ki je privilegirana, kot da bi mislili na večino. Podobno kot se manipulira v javnem sektorju in pri kmetih, podobno se, žal, manipulira s starejšimi. Ravno v obdobju, ko so deležni najvišjega povišanja pokojnin kadarkoli, in ravno v obdobju, ko smo jasno napovedali in v koalicijsko pogodbo zapisali, da se bo minimalna pokojnina za polno delovno dobo dvignila na 700 evrov ali več v letošnjem letu, se žal z njimi najbolj manipulira. Meni je strašno, ko vidim, res, dedke in babice, ki stojijo na ulici zato, ker jih je nekdo zmanipuliral. In ja, tudi jaz dobivam pisma zgroženih vnukov o tem, kaj se dogaja, kako je možno, dokler ne dobijo podatkov in potem se čudijo, zato ker je najlažje manipulirati starejše, ne glede na to, da so ravno sedaj temu področju namenjena največja sredstva kadarkoli v zgodovini. In natančno tako / projekcija/, tukaj si poglejte inflacijo Slovenije in sosednjih držav. Slovenija je modra, slučajno je na dnu, ker je inflacija v Sloveniji najnižja v primerjavi z vsemi sosednjimi državami. Pa Madžarsko smo izpustili, ker je ta inflacija dvakratnik in samo popači celo sliko. Žal imajo Madžari 25 % inflacijo, medtem ko jo imamo mi pod 10 %. In jo imajo vse sosednje države, vključno z Avstrijo in Italijo, ne samo Hrvaška, višjo od nas. Ti podatki povedo natančno vse, ne glede na to, da resnica mogoče ne pride do ljudi zato, ker so mediji ugrabljeni, še vedno, vsaj nekateri, ampak to so dejstva. In toliko o recesiji. Ne samo, ne samo da so gospodarske rasti višje od povprečja, stopnja brezposelnosti v državi ni bila še nikoli tako nizka. Še nikoli do zdaj ni imelo toliko ljudi delo. Dvakrat nižja stopnja brezposelnosti, kot je to povprečje v Evropski uniji. Dvakrat nižja. In potem pridemo z zakonom o tujcih, s katerim naredimo – kaj? Olajšamo birokratske postopke za zaposlovanje tujcev predvsem v javnem storitvenem servisu, to je v zdravstvu in negi, ker tukaj pač žal nimamo delovne sile. In kdo je tisti, ki nasprotuje temu zakonu? Desnica. Kdo je tisti, ki želi pomagati gospodarstvu in javnemu sektorju? Koalicija in vlada. S tem, da bomo točno to vprašanje pomanjkanja delovne sile, o katerem lahko beremo vsak dan, naslovili, ker je edini način ta, da olajšamo birokratske postopke. In posledica tega je, da je tudi gospodarska rast v Sloveniji bistveno višja od gospodarske rasti v Evropski uniji. Ko bomo zdaj, ko je bil zakon končno včeraj sprejet, kljub nasprotovanju SDS, lahko sprostili uvoz delovne sile, verjamem, da bo gospodarska rast v Sloveniji dobila nov zagon. In ves čas, kljub krizi in predvsem zaradi krize spodbujamo vlaganja, vlaganja v zeleni prehod, v prestrukturiranje slovenske industrije in v nova delovna mesta. Samo v zadnjih mesecih je bilo samo na področju tujih naložb sproščeno za več 100 milijonov, tujih naložb, ne samo avtomobilska industrija, ki jo vsi poznamo, ne samo farmacevtska industrija, za katero vsi vemo, celo lesna predelovalna industrija je zagnala investicijski cikel, ker je to način, kako bomo blaginjo, za katero si prizadevamo vsi, dejansko lahko dosegli samo skozi spodbujanje neposrednih investicij v gospodarstvu. Ja, in ravno včeraj smo z Gospodarsko zbornico in vsemi raziskovalnimi inštitucijami v Sloveniji, vsemi, podpisali sporazum, sporazum, na kakšen način bomo dosegli Dodano vrednost v višini 88 tisoč evrov na zaposlenega. In ja, jaz vem, da se vsi vi spomnite, kako so se nekateri posmehovali, ko smo pred volitvami obljubljali, da bomo Slovenijo približali na 100 tisoč dodane vrednosti. Včeraj smo z vsemi inštitucijami dosegli soglasje, da je 88 tisoč nekaj, kar je dosegljivo. Pred tem so bile napovedi prejšnje vlade 60 tisoč. Pred tem so bile napovedi, da dajmo ostati narod hlapcev z nizkimi plačami. Ne pod to vlado! Mi bomo vlagali v delovna mesta prihodnosti, ki bodo imela visoko dodano vrednost, ki bodo omogočala javne servise na sedanjem nivoju, in ki bodo omogočala, da bodo ne samo mladi, ampak vsi dobivali višje plače, samo z višjo dodano vrednostjo pridemo do tja. In zeleni prehod je tista formula, po kateri bomo do tja prišli, kajti sredstva, ki so danes na razpolago za investicije v prestrukturiranje industrije, tudi energetsko intenzivne, so enormna. Na razpolago je več kot milijarda sredstev, pretežno evropskih, s katerimi lahko pomagamo naši industriji, da se prestrukturira in da bo še naprej vodilna v svetu, ne samo v Evropi. Ampak podnebna kriza ni samo spodbujanje investicij, podnebna kriza je tudi soočanje s posledicami. In suša, ki je lani pestila slovensko Istro, ne prvič, je eno od tistih področij, kjer z veseljem povemo, da smo se odzvali hitro in odločno. In če tega mogoče ne vidite vi, vidijo to prebivalci na Obali. V tem času smo uspeli zagotoviti več kot 90 milijonov evropskih sredstev, s katerimi bomo uredili oskrbo s pitno vodo na Obali, in to brez megalomanskih vodnih zajetij, samo s povezovanjem in optimizacijo tega, kar že imamo, s povezovanjem s kraškim vodovodnim sistemom in notranjskim vodovodnim sistemom. 92 milijonov, s katerimi bomo uredili tisto, kar je bilo žal sedaj videti nemogoče. Podobno smo naredili na področju gašenja požarov. Slovenija do zdaj ni imela letal in lani smo jih krvavo potrebovali. Sedaj nam ne bo več treba čakati. Iz evropskih sredstev smo uspeli kupiti štiri letala, dve bosta na razpolago že letos junija zato, da se ne ponovi zgodba iz lanskega leta na Krasu. Imeli bomo vso zračno podporo, ravno zaradi tega, ker je vlada učinkovito našla denar, zagotovila denar in bo pripeljala ta letala v Slovenijo, ker je pogodba podpisana z jasnimi roki. In enako kot pri letalih smo delovali tudi na področju gasilcev.

in tudi temu se je marsikdo posmehoval. Še danes žal resnica ne pride do ljudi, ker so nekateri mediji ugrabljeni. Ampak dejstvo je, da so gasilci dobili 3,5 milijonov neposrednih nakazil. Jaz sem tudi hvaležen gospodu Ivu Boscarolu, ker se je pri tem pridružil, polovica teh sredstev je njegovih. Tako kot je obljubil, tako je tudi izpolnil. In tako kot je vlada to obljubila, je tudi izpolnila. Ta denar je na računih prostovoljskih društev že od lanske jeseni, ampak ta resnica včasih ne pride do ljudi zaradi tega, ker nekateri zavajajo in ustrahujejo ves čas. In potem, ko smo končno lahko v drugi polovici januarja začeli delati v polni sestavi, smo povedali, da se bomo lotili reform. In ja, na prvem mestu in ključna reforma, ne samo za to vlado, ampak predvsem za ljudi, je reforma zdravstva. Ves čas smo govorili isto, govorili smo, da bomo omogočili dostopnost zdravstva za vse, in to ne samo sedaj, ampak na dolgi rok. In v tem času se je ravno na tem področju naredilo ogromno, pa se mogoče tega spet ne vidi, ker resnica ne pride do ljudi. Odprte so bile ambulante za neopredeljene in posmehovanja temu je bilo kar nekaj, ampak dejstvo je, da je več kot 10 tisoč ljudi, 10 tisoč ljudi samo v zadnjih nekaj mesecih te ambulante obiskalo in s tem dobilo dostop do svojega osebnega zdravnika, ki ga sicer ne bi imelo. Odprli smo klicni center, na katerega se lahko ljudje obrnejo – s čim? Z namenom, da pridejo do osebnega zdravnika. Več tisoč ljudi se je obrnilo in več tisoč ljudi je dobilo informacije, ki jih je potrebovalo. Zaradi tega je danes dostop do osebnega zdravnika bistveno boljši, kot je bil ob začetku tega mandata. Vmes je bil sprejet interventni zakon za skrajšanje čakalnih vrst. Tudi tukaj je bilo posmehovanja ogromno. Ampak kakšna so dejstva? V času covida je cel zdravstveni sistem stal, kjer ni bilo dostopa do osebnega zdravnika, ni bilo napotnic in seveda tudi ni bilo opravljenih ustreznih operacij. Seveda so se operacije nabirale in seveda se je potem, ko smo uspešno zaključili tudi z epidemijo in epidemiološkimi ukrepi, naval na bolnice sprožil. Brez Zakona o skrajševanju čakalnih vrst bi bilo vse skupaj bistveno, bistveno huje, zaradi tega, ker so ljudje dve leti čakali na to, da bodo dobili napotnico in se sploh lahko uvrstili v čakalno vrsto zdravnikov. Ta zakon je pokazal še eno zelo zanimivo stvar in prav je, da smo to videli –, pokazal je, da je z istim dnem, ko je bil zakon sprejet, število zdravnikov iz javnega sektorja, ki so začeli delati pri zasebnikih, skočilo za 10 %. Pred tistim jih je delalo tam 40 %, po tistem jih zdaj dela tam 50 %. Nekateri od vas se boste zgražali nad temi 50 %, jaz bom pa rekel, kapo dol tistim 50 % čistih zdravnikov, ki delajo izključno za javno dobro. Kljub temu, da je bilo na mizi dosti denarja, se je 50 % zdravnikov odločilo, da ne bodo podlegli skušnjavi in delajo izključno v javnih institucijah. In to je tisto zdravo jedro, okoli katerega bomo gradili našo zdravstveno reformo, ker moramo nagraditi teh poštenih 50 % zdravnikov, ne pa da se ukvarjamo s tistimi 10, ki so podlegli skušnjavi, za njih obstajajo drugi ukrepi. In korupciji bomo rekli ne, ker smo jo že začeli razgaljati. In ne, ne dopustujemo ne na Mavriciju ne na jahtah, sploh pa ne tistih, ki so v lasti dobaviteljev za sektor, tam vam nobena referenčna cena nič ne koristi. Čisto na koncu, reforma – kje se začne? Začne se z zakonodajo. Trije zakonski predlogi na področju zdravstva so zdaj v proceduri, trije, ne eden. Vsi trije imajo en sam cilj, Zakon o digitalizaciji, Zakon o ZZZS in Zakon o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, en sam cilj – da bodo ljudje končno vedeli, kje konča njihov denar v zdravstvu. Samo ta namen imajo. Hočemo zagotoviti popolno transparentnost. In seveda se borijo z vsemi silami proti temu. Vsi lobiji, kar jih je v Sloveniji, so proti temu, da se zagotovi transparentnost porabe denarja, zato, ker gre za skoraj 5 milijard denarja, o katerem govorimo, ki se danes porablja popolnoma netransparentno. In zakaj smo ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kaj je bil ključni razlog, da smo rekli ne zavarovalnicam? Ker so te iste zavarovalnice z dobički iz časa covida – počele kaj? Kupovale zasebne klinike. Ali je res namen dopolnilnega zavarovanja, ki ga plačujejo ljudje, ta, da zavarovalnice kupujejo zasebne klinike in s tem razgrajujejo javni sistem? Ne. In zato smo šli v ta korak. In to je edini razlog in naj to ostane v spominu tako, kot je ostal mogoče nastop Janeza Janše, ki se ukvarja s civilno družbo, da se mi raje ukvarjamo s tem, kako bomo poskrbeli za ljudi, in ne zato, da bi se bogateli posamezniki, ampak da bodo navadni ljudje imeli dostop do javnih dobrin in predvsem javnega zdravstva. In verjamem, da nas bodo ljudje po tem tudi sodili.

Današnjo interpelacijo v Levici zelo težko jemljemo resno. Njena vsebina, kot izhaja iz predloženega pisnega besedila, je precej raztresena, brez jasnih fokusov, predvsem pa ne temelji praktično na nobenem argumentu, kar nas tudi ne preseneča, glede na okoliščine, v katerih je ta interpelacija tudi bila vložena – šlo je za tekmovanje, za tek na kratke proge med dvema opozicijskima strankama, kdo bo prvi vložil interpelacijo proti komu, na kakšen način. Zato niti ne preseneča, da je večina besedila v bistvu povzetega po napovedani interpelaciji Nove Slovenije in potem nadgrajenega z nekimi dodatnimi primeri, ki to bolj niso, kot pa so. Je pa to tudi jasen pokazatelj tega, kako resno predlagatelji jemljejo svoj lasten akt, ki je v resnici eno najmočnejših orožij v opozicijskem arzenalu in ga ne gre izrabljati kar tako zlahka. Kljub temu pa obstaja neka druga plat, na katero bi želel uvodoma opozoriti in ki bi jo morali jemati resno, odraža se predvsem v treh odstavkih uvodnega dela tega besedila. Predlagatelji navajajo v teh treh odstavkih, da je politika trenutne vlade in koalicije osnovana na tako imenovanem kulturnem marksizmu. Zakaj to izpostavljam in zakaj je to pomembno? Kulturni marksizem je nek termin, nek pojem, besedna zveza, ki so si jo izmislili in se uporablja v teorijah zarot predvsem ameriške, ampak tudi svetovne skrajne desnice. V osnovi trdi, da obstaja neka svetovna vsesplošna nadvlada kulturnih marksistov, ki želijo uničiti prav vse temelje zahodne civilizacije. Ne glede na to, kako odtujeno od realnega sveta, kako odtujeno od stisk ljudi se ta teorija sliši, pa imajo take teorije zarot resne in zaskrbljujoče implikacije in tudi posledice. Zaskrbljujoče je to, da so na las isto retoriko s podobno argumentacijo in označevalci uporabljali v času predvojne Nemčije, le da so takrat to poimenovali kulturni boljševizem in ga uporabljali za to, da so se borili proti naprednim posameznikom in organizacijam, tudi temu, kar bi danes rekli nevladnim organizacijam, za to, da so bili svoj boj branjenja velike zgodovinske vloge Nemčije. Na podlagi te ideje so potem takrat preko svojih časopisov in ostalih medijskih kanalov vztrajno širili sovraštvo proti vsem, ki so razmišljali drugače od njih, kar je posledično pripeljalo do ene največjih grozot sodobne zgodovine. Zveni znano? Osnovni argument interpelacije, ki jo danes obravnavamo, je namreč ta, da želi naša koalicija pod vplivom tega kulturnega marksizma uničiti temelje slovenstva: narod, družino, zasebno lastnino in svobodno podjetništvo. Kot dokaz ponujajo – to smo tudi že slišali danes – ukinitev Urada za demografijo, združitev muzeja osamosvojitve z Muzejem novejše zgodovine in tudi spremembe Zakona o dohodnini. O kulturnem marksizmu lahko redno berete v časopisih in ostalih medijih, povezanih s stranko SDS; tam se bije gonja proti feminizmu, proti LGBT skupnosti, proti tujcem, proti nevladnim organizacijam ali, če želite, na splošno proti levičarjem. In tam se ta bitka bije s polno paro. To se ne dogaja samo pri nas, dogaja se na celotnem evropskem kontinentu in širše, ima pa tudi, kot rečeno, zelo resne posledice. Tista, ki bi jo morali vsi imeti v spominu, ko zaslišimo besedi kulturni marksizem v enem stavku, je tista iz leta 2011, ko je Anders Breivik, ki je napisal manifest o kulturnem marksizmu, na otoku Utoya na Norveškem pobil 77 ljudi, večinoma mladostnikov. To parabolo bom na tej točki zaključil, mislim, da ste sporočilo razumeli in lahko implikacije razberete sami. Gremo nazaj k interpelaciji. V interpelaciji nam SDS očita, poleg uničevanja temeljev zahodne civilizacije kot take, predvsem neoperativnost in pomanjkanje izvajanja programskih zavez, ki si jih je ta koalicija zadala za to mandatno obdobje. Enemu najpomembnejših področij, zdravstvu, ki nam razpada po šivih zaradi desetletnega zanemarjanja in izčrpavanja, tako SDS v svoji požrtvovalni skrbi za javno dobro nameni kar cel odstavek v 22 straneh interpelacije, cel odstavek za zdravstvo, še veliko več pa drugim, izjemno pomembnim družbenim vprašanjem, kot so domnevne nepravilnosti v podjetju GEN-I, nek kadrovski cunami, ki bi se naj zgodil takoj po prevzemu oblasti. V skrbi za javno dobro se predlagatelji navezujejo seveda tudi na področje javnih financ in na nepojmljivo odločitev koalicije, da skladno s tem, kar je obljubljala državljankam in državljanom in naposled tudi zapisala v koalicijsko pogodbo, spremeni in prekliče uveljavitev določenih sprememb Zakona o dohodnini, ki jih je vpeljala prejšnja vlada in zaradi katerih bi bil državni proračun prikrajšan za več 100 milijonov evrov, več 100 milijonov, ki so v tem trenutku za prebivalke in prebivalce te države izjemno pomembni, predvsem v luči izpolnjevanja družbenih potreb. Prejšnja vlada za seboj ni pustila samo popolnega družbenega razsula, ki se ga vsi še dobro spominjamo, ampak tudi finančno razsulo. Po eni strani s številnimi malverzacijami v času koronske krize, o prvih resnih obrisih preganjanje kriminala s strani najvišjih vladnih predstavnikov ste lahko brali v preteklih dneh, po drugi pa s skrajno neracionalno porabo javnega denarja z ukrepi, ki so pomenili predvsem predvolilne obljube, ki se na srečo seveda niso obrestovale. Zato je interpelacija, kot je zastavljena, še toliko bolj neodgovorna in daleč od tega, da bi bila dobronamerna. Tukaj in zdaj imamo namreč družbo, ki si celi celi rane dveh let epidemije in se hkrati sooča z mnogimi novimi negativnimi okoliščinami energetske krize, splošne draginje in inflacije. Medtem ko je opozicija ves čas kritizirala, je vlada v prvih mesecih svojega obstoja iskala rešitve za točno te probleme, kako zajeziti vpliv blaginje, predvsem za tiste najbolj ranljive skupine ljudi v državi. Tako je bila inflacija v najbolj ključnih trenutkih ena izmed najnižjih v Evropi. Stanje na področju obvladovanja cen elektrike pa se je izboljševalo iz meseca v mesec. V devetih mesecih dela te vladne koalicije, v trenutku, ko so predlagatelji vložili interpelacijo, se je kljub nasprotnim očitkom interpelatorjev nabralo za 25 strani dejavnosti in ukrepov, ki jih je ta vlada izpeljala. Ena ključnih zavez Levice pred volitvami je bila, da bomo odpravili vse nestrokovne, negativne in škodljive ukrepe, ki jih je sprejela vlada Janeza Janše. Enake zaveze sta dala tudi Gibanje Svobode in Socialni demokrati, zato smo po volitvah oblikovali koalicijo in zapisali koalicijsko pogodbo, ki temelji na teh zavezah. In točno tak ukrep je eden glavnih očitkov v interpelaciji: združitev muzeja osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine. Ker ne gre za nobeno likvidacijo ali ukinjanje kot temu pravijo predlagatelji, temveč za strokovno in s stroko usklajeno odločitev. Muzej osamosvojitve je bil namreč projekt ene stranke, projekt Slovenske demokratske stranke, ki je želela uzurpirati pojem osamosvojitve, si zanjo pripisati prav vse zasluge in svojemu prvaku, ki je malodane očitno sam zaslužen za osamosvojitev, postaviti muzej. Gre za prakse, ki jih lahko praviloma najdemo v avtoritarnih režimih in pravzaprav nimajo kaj iskati v sodobnih demokratičnih družbah. To tudi odvrača pozornost od pomembnih stvari, ki so bile narejene na področju kulture v času od začetka delovanja te vlade. Med številnimi ukrepi moram in želim poudariti, da je Ministrstvo za kulturo pripravilo Predlog za odpravo sporne uredbe o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije, uredbe, ki jo je sprejela prejšnja vlada zato, da finančno izčrpava samostojno in neodvisno tiskovno agencijo, ker se njena ekipa, njen kolektiv ni želel podrejati pritiskom takratne vlade. S preklicem te uredbe se je to nevzdržno stanje prekinilo, financiranje povrnilo in s tem tudi avtonomija. Ministrstvo za kulturo je tudi predlagalo povišanje nadomestila za bolniško odsotnost ter dvignilo cenzus za pravico do plačila prispevkov za samozaposlene v kulturi. Tiste, ki delujejo v kulturi in ki dosegajo zelo pogosto zelo dobre in vrhunske mednarodne dosežke, ki pa so prepogosto zaradi njihovega prekarnega položaja potisnjeni v nekakšno životarjenje, čeprav imajo precej velike zasluge za to, da je Slovenija prepoznana v svetu. To so ti isti kulturniki, ki jih predlagatelji zelo radi kritizirajo in označujejo z nekakšno pokvarjeno umetnostjo. Ponovno se je zagnal projekt obnove SNG Drame, ki jo je prejšnja vlada brez neke jasne obrazložitve ustavila. In mogoče še to, kipi, ki so bili zaradi revanšizma in potvarjanja zgodovine odmaknjeni z Brda, bodo tam, kamor spadajo, tudi ponovno stali. Pod to vlado beležimo tudi enega najvišjih dvigov minimalne plače v zadnjem desetletju, in to je še toliko bolj pomembno, ker smo v obdobju visoke inflacije in povišanih cen osnovnih življenjskih izdelkov. S tem 12 % dvigom se bo občutno izboljšalo stanje predvsem najranljivejših. Gre za ukrep, ki bo prispeval k zmanjšanju neenakosti v družbi. Na Ministrstvu za delo so tudi aktivno pristopili k odpravljanju nepoštenih delovnih praks. Inšpektorat za delo je bil kadrovsko okrepljen in sedaj daje večjo pozornost preganjanju in izkoriščanju delavcev, ki se prepogosto dogaja pri nas. Sporna primera izkoriščanja, ki se jih spomnimo v primeru pakirnice rib na Kozini ter pri enem od večjih trgovcev s hrano, sta obelodanila probleme, s katerimi se soočajo številni zaposleni pri nas. In cilj inšpektorata je zelo jasno zastavljen – stopiti na prste vsakemu, ki je za svoje dobičke pripravljen kršiti pravice zaposlenih. Z vrsto ukrepov, namenjenih blaženju energetske krize in draginje, ki so jih pripravili na Ministrstvu za delo, je vlada naslovila stiske številnih upokojencev z energetskim dodatkom pa tudi z največjo posamično uskladitvijo pokojnin v zadnjem desetletju, družin z dodatkom za preprečevanje energetske revščine za vse prejemnike otroškega dodatka, ta je bil izplačan v trikratnih zneskih, in najbolj ogroženim gospodinjstvom, prejemnikom denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka. Ministrstvo za delo je tudi prispevalo k razvoju družinskih politik. Prav posebej s spremembami na področju pravic staršev ob rojstvu otroka, s katerim si lahko sedaj starši otrok bolj si lahko sedaj starši otrok bolj enakopravno delijo skrb za otroka v primeru nege z višjim starševskim nadomestilom in tudi z zagotavljanjem boljših pogojev za skrajšani delovni čas zaradi nege in varstva otroka. Toliko o uničevanju družine. V času, ko je opozicija naredila vse, da prepreči normalno delovanje vlade, sprva z vlaganjem več kot 30 zakonodajnih predlogov v postopek, kar so kasneje nadgradili z referendumi na Zakon o vladi in Zakon o dolgotrajni oskrbi, s katerima si je vlada želela predvsem organizirati delo skladno z zastavljenim programom in zagotoviti sredstva za delovanje dolgotrajne oskrbe, je kljub vsem tem oviram vlada vseeno delala dalje s polno paro. Ekipa, ki je postala Ministrstvo za solidarno prihodnost, je takrat nemudoma pristopila k urejanju področja dolgotrajne oskrbe. Prejšnja vlada je namreč, zelo všečno, sprejela zakon, ki ga sicer nihče prej ni, ampak na tak način, da ga je bilo nemogoče izvajati, predvsem pa na tak način, da ni zagotavljal zadostnih oziroma ustreznih finančnih sredstev za njegovo izvajanje, na kar so takrat opozarjali tudi v širši strokovni javnosti kakor tudi v zainteresirani civilni družbi. Ravno trenutna vlada je tista, ki je v prvem koraku zagotovila sredstva za izvajanje tega zakona za leto 2023. Trenutno pa se pripravlja celovita prenova, ki bo kmalu v javni razpravi in tudi v obravnavi, s katero bo postavljen sistem, s katerim bo omogočen dostop do dolgotrajne oskrbe z ustreznim modelom financiranja te tako pomembne in ključne dejavnosti za našo družbo. Prav tako je v vsem tem času, ko je opozicija zavirala delo vlade, ekipa Levice na Ministrstvu za solidarno prihodnost pripravljala temelje prenovljene stanovanjske politike, politike, ki bo zagotovila stabilno gradnjo javnih najemnih stanovanj, s katero bomo številnim zagotovili nekaj, kar bi vsi morali razumeti kot osnovno človekovo pravico, pravico do doma. Spoštovani predstavniki predlagateljev, v svetu, v katerem živite vi, v svetu preteklosti, v svetu izključevanja, predvsem pa v svetu sle po oblasti za vsako ceno, očitno ni prostora za razumevanje stisk ljudi. Pred vami stoji koalicija, ki je trdna in prepričana, da izpelje nekaj ključnih reformnih projektov v dobro prebivalk in prebivalcev te države. Medtem ko vi ne morete preboleti izgube oblasti in predvsem tega, da je ljudstvo v zadnjem letu večkrat reklo ne vašim politikam, najprej na volitvah, potem pa še trikrat na referendumih, se mi trudimo, da izpeljemo projekte, ki bodo v korist ljudem. Trenutno je v družbi kopica težav, ki jih je potrebno rešiti v zdravstvu. V kratkem se bomo pogovarjali o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V Levici smo od samega nastanka poudarjali kako pomembna je ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, enega od temeljev privatizacije slovenskega zdravstva pri nas in enega od najbolj nepravičnih davkov, ki jih poznamo v državi. Pohlep zavarovalnic je pravzaprav povzročil pospešitev zastavljene časovnice in samo potrjuje, da smo odločeni, da se zdravstvena reforma izpelje. Z interpelacijami in drugačnimi manevri tega ne boste ustavili. V polnem teku je prenova enotnega sistema plač v javnem sektorju, ki je zaradi dolgoletnih popačenj, podobno kot v zdravstvu, prišel daleč od tega, da bi bil enoten. S prenovo, ki jo v Levici močno pozdravljamo in podpiramo, se bo uvedel eden od najbolj ključnih korakov v pravičnejši ureditvi sistema plač. Določitev prvega izhodiščnega plačnega razreda kot razreda, ki je izenačen z minimalno plačo. Postavljena bodo ustrezna razmerja med najnižjo in najvišjo plačo ter vzpostavljeni panožni stebri, znotraj katerih se bodo socialni partnerji pogajali po dejavnosti in ne več vsak sam zase. Tudi tega ne boste ustavili z dnevi, kot je današnji. In še enkrat moram poudariti, vzpostavitev stanovanjske politike. Tržne razmere, ki so pripeljale do tega, da so cene nepremičnin in najemnin tako visoke, da si jih vse manj ljudi, predvsem pa mladih, ki bi želeli vzpostaviti svojo neodvisno življenjsko pot, ne more privoščiti, ne bodo nikoli delovali v korist javnega interesa. Mi zahtevamo stanovanja za vse in ne le za peščico, zato je vzpostavitev sistema stabilne izgradnje in financiranja javnih najemnih stanovanj edino zagotovilo, da bodo ljudje imeli lažji dostop do strehe nad glavo, istočasno pa, da bodo cene nepremičnin in tržnih najemnin pričele padati. Tudi solidarnosti ne morete ustaviti. Družbene potrebe in prioritete so nam zelo jasne. Imamo dolgoživo družbo, soočamo se s podnebnim zlomom, zdravstveni sistem je pod hudimi pritiski, kriza kapitalizma je pripeljala do enih največjih neenakosti tudi v najbolj razvitih družbah, primanjkuje nam dostopnih stanovanj. Za vse to je odgovor v stabilnih javnih storitvah, ki jih zagotavlja država kot temelj skupnosti. In to je smer, po kateri smo odločeni hoditi. Lahko se strinjam, da se kakšna stvar odvija počasneje, kot bi si vsi skupaj želeli, predvsem ljudje, ki po dolgih letih praznih obljub politik, končno vidijo možnost, da se socialno in okoljsko pravične ukrepe tudi udejanji, da bi bile pokojnine višje in pravičnejše odmerjene, da bi se stanovanja že pospešeno gradila, da bi bilo dopolnilno zavarovanje že zdavnaj ukinjeno in javno zdravstvo stabilizirano brez odtekanja javnih sredstev v zasebne žepe. Ampak dolgih desetletij napak se ne da odpraviti v desetih mesecih. Vaš namen je jasen, v škodo ljudi in za vašo lastno korist rušite koalicijo in njene projekte. Naš cilj pa je tudi jasen, da se v čim večji meri izpolni koalicijska pogodba, ne glede na vse ovire, ki se nam postavljajo po poti.

Spoštovane, spoštovani, resničen in pa prijazen dober dan! Interpelacija je na nek način tudi simbolno dejanje in pa prikaz stanja v slovenski politiki. Bodočnost starih je vedno bila in je v zgodovini, muzejih in politiki, mladih pa v veselju do življenja, iskanju rešitev, delu, veselju in pa svobodi. Danes govorimo o interpelaciji, katere izhodišče je bil muzej in demografija. Po povedanem s strani predlagatelja je ta interpelacija končala – kje? V kanalizaciji. In to je dobro. Kanalizacije povsod, tudi v Ljubljani, pomenijo napredek, čistejše okolje in v tem sistemu se slabo prečisti od dobrega. Interpelacij smo v tej državi videli že kar nekaj. Ta proti celotni vladi je četrta. To usodo je doživel dr. Janez Drnovšek, mag. Anton Rop, dr. Miro Cerar in danes je na tapeti vlada dr. Roberta Goloba. Kaj jim je skupnega? Da je bil predlagatelj vseh štirih interpelacij stranka SDS. Danes bo zanimiv dan. Všeč mi je, ker je ta interpelacija najbolj kulturna od vseh do sedaj. Začenjamo z muzeji. Videli bomo tragikomedijo, en velik teater, cirkus, zraven delamo še kadrovsko demografsko ložo in to je to, kakšnih velikih koristi za ljudi na koncu ne bo. 14 ur bo danes ali pa je predvidene razprave. In še ena podobnost je s tistimi tremi interpelacijami proti pomembnim vladam slovenskih politikov, ena skupna stvar, tudi ta ne bo uspela. Mislim, da se tega zavedajo tudi predlagatelji, kajti na koncu niso predlagali rešitve, kdo pa je in bo tisti, ki pa zna stvari narediti in pa opraviti bolje. Interpelacija je brez dvoma legalno orodje parlamentarne opozicije pri nadzoru vsakokratne vlade, seveda pa je lahko interpelacija, kot to velja za vsa druga pravna sredstva, podvržena vsebinski zlorabi, ki je daleč od želene politične kulture in ni v dobro ljudi. In ravno danes smo in bomo temu priča. Predlagatelji se sicer trudijo biti spravljivi s pojasnilom, da je tokratna interpelacija predvsem poziv k razumu, s čimer pa ne prepričajo, saj njena vsebina spodbuja politične razprtije in se, če uporabim kar besede aktualnega premierja, zagotovo na nek način norčuje iz realnih potreb in problemov ljudi in njihovih težav. Spoštovane in spoštovani, ali smo si soglasni, da zagotovo ni glavna težava Slovenk in Slovencev, ki v anketah ocenjujejo s tričetrtinsko podporo, da živijo solidno, vsi skupaj pa si v slogi in sodelovanju in svobodi želimo in zmoremo še več. Je res največji problem slovenskega državljana ta trenutek muzej in pa demografski inštitut, ki je bil odložišče za zveste univerzalne strankarske kadre? Tam imamo ljudi, ki so se seveda, ko je bilo treba, izpostavili pri Družinskem zakoniku, bodo v prvi vrsti tudi tudi na migrantskih protestih, so strokovnjaki za pokojninsko politiko in zagotovo bodo prvi nosili tudi transparent na protestu proti kakšnim kanalizacijam, kmetom ali pa mogoče celo v zaščito medvedov. Preostala vsebina interpelacije ostaja v globoki senci muzeja in pa demografije. Izbira muzeja in urada za glavne očitke na račun sedanje vlade pa po drugi strani sploh ne preseneča, saj ju je vlada Janeza Janše že ob sami ustanovitvi, tako muzej kot tudi demografsko inštitucijo, ki naj bi bila strokovna in ne politična, prežela s strankarsko ideologijo in preverjenimi kadri iz lastne stranke. Ustanovitev Muzeja slovenske osamosvojitve je pod krinko domoljubja pokazala pomanjkanje razumevanja sodobne vloge muzejev. Šlo je preprosto za poskus poseganja politike v avtonomnost in strokovnost njihovega dela. Muzej je bil in je še danes brez zbirke in primernih prostorov ter je bil zaradi popolnega amaterizma že od začetka obsojen na neuspeh, temu pritrjuje pa tudi preprosto dejstvo, da tak muzej nima obiska. Vsekakor se pa strinjamo s trditvijo predlagateljev interpelacije, da osamosvojitev Slovenije predstavlja edinstven dogodek v naši polpretekli zgodovini. Ne moremo pa se strinjati z očitkom, da je združevanje zgodovine pred osamosvojitvijo Slovenije, zgodovino ob in po njeni osamosvojitvi pod isto streho Muzeja novejše zgodovine Slovenije nedržavotvorno ravnanje. Prej nasprotno. Zgodovina Slovenije je ena sama, začela pa se je z ljudmi, soglasjem naroda in ne s politično izpostavljenimi posamezniki, ki si želijo postavljati spomenik

Ne gre za ukinitev muzeja, pač pa za združitev vsebin, ki jih na tem mestu v Sloveniji že imamo ne samo v Ljubljani, tudi v Mariboru, tudi v Celju in tam je obisk naših državljank in državljanov, katerim je muzej namenjen, velik in pa korekten. Tudi vodenje Urada za demografijo je pretekla vlada zaupala kadrom, ki so politično blizu njim samim. Temu načeljuje gospod Aleš Primic. Slednji vodi stranko, ki v svojem programu opozarja, da so v Sloveniji v zadnjih desetletjih vodilno vlogo prevzele politične sile, ki načrtno uničujejo položaj družine, in pri tem, kot pravi sam vodilni, imajo zlovešči načrt, pri tem pa naj bi bile izjemno uspešne, kar se kaže v nizki rodnosti. Prav s tovrstnim početjem, kot smo mu bili priča v primeru muzeja in urada, je prejšnja vlada nazorno pokazala, kako hitro se lahko demokracija sprevrže v lastno nasprotje. Ljudje so preprosto izgubili zaupanje, da jih bodo institucije lastne države, ki so bile žrtve ideoloških in političnih želja posameznikov, sploh ščitile in zaščitile. Vladna ekipa Gibanja Svoboda, SD in Levice je za razliko od svoje prihodnje predhodnice že leto dni zavezana reševanju izzivov tako sedanjosti kot prihodnosti. Zavedamo se, da lahko samo močne in neodvisne institucije ter zavezanost vladavini prava ubranijo demokratičnost slovenske družbe. Poleg ideološkosti se je SDS v interpelaciji poslužila še enega manevra, ki mu glede na kontekst ostaja vedno zvesta, to je, da svoja lastna sporna početja brez kakršnekoli resne utemeljitve sprevrženo očita politični konkurenci ali pa, da za to, kar sama ni uspela narediti v času vodenja vlade, pokliče na odgovornost nasprotno stran. To se izkazuje s kritiko vladne politike na področju zdravstva, policije, migracij, pravosodja, kadrovanja pa tudi javnih financ. Pri tem vsebino, ki je običajno brez okusa, začinijo z eno ali več izmišljenimi aferami, kot so recimo GEN-I, Balkan, kjer je glavni protagonist kar dober prijatelj in pa politični podpornik bivšega predsednika Vlade. Če torej ta interpelacija stavi na spodbujanje delitev v družbi, pa vladni odgovor, ki smo mu pravkar z zanimanjem prisluhnili, izhaja iz poziva k našemu skupnemu sodelovanju, iskanju rešitev in izpolnjevanju danih zavez. Ko tako ocenjujemo delo sedanje vlade, je treba upoštevati, da je svoj mandat nastopila v časih, ki se bodo zgodovinsko zapisali pod izjemno negotove: vojna v Ukrajini, energetska kriza, prekinjene dobavne verige ter posledično naraščajoča inflacija in draginja predstavljajo zahtevno oviro pri doseganju dolgoročne stabilnosti državnih financ. Dodatno negotovost je prispevala še nedokončana zgodba bolezni covid-19. Epidemija je dodobra pretresla slovensko javno zdravstvo in prinesla na plano prav vse težave, ki so se na tem področju kopičile že leta, leta in desetletja, zato sta vlada in koalicija zdravstveno reformo postavili na vrh prednostnih zadolžitev. Z ukrepi jasno sledimo svoji temeljni usmeritvi v zahtevnih časih, to je pomoč najranljivejšim med prebivalstvom in podpora slovenskemu gospodarstvu. Da ministrski zbor na čelu s premierjem misli resno in predvsem odgovorno, je že doslej dokazal s svojo sposobnostjo fleksibilnega ukrepanja, in to v zavidljivo kratkem času, pri čemer je bila v ospredju vseh odločitev skrb za posameznika. Tako je vladni ekipi že uspelo izničiti ali vsaj omiliti negativne posledice energetske krize in draginje. Slovenija je tudi ena redkih držav, ki je prelomila inflacijo. Prav zaradi teh konkretnih dosežkov opozicijska podtikanja niso načela sposobnosti in kompetentnosti vladne ekipe. Nedavna rekonstrukcija s tremi ministrstvi je operativnost vlade le še povečala. Zdravstvena reforma se v Sloveniji napoveduje že vrsto let, a obljube vseh preteklih vlad, tudi tistih, ki so jih vodili predlagatelji interpelacije, niso pripeljale do večjih sprememb ne na področju financiranja ne na področju košarice pravic. Vlada dr. Roberta Goloba je že z dosedanjimi ukrepi dokazala, da za razliko od svojih predhodnic ne namerava ostati le pri obljubah, temveč bomo reformo tudi izpeljali. Reforma bo in mora biti učinkovita, obenem pa bo v ospredje postavila pacienta in ne ozkih interesov različnih deležnikov. Vsega tega ni mogoče ne pripraviti ne sprejeti v nekaj mesecih. Ne glede na to smo v Državnem zboru že sprejeli dva pomembna interventna zakona, ki sta se kljub kritikam in neidealnosti izkazala za učinkovita. Prvi od obeh zakonov je postavil temelje za profesionalizacijo upravljanja javnih zdravstvenih zavodov, izvajanje zdravstvenih storitev med rednim obsegom programa brez omejitev kot tudi temelje za razbremenitev in motivacijo zdravstvenih delavcev skozi finančne in kadrovske spodbude. Drugi interventni zakon pa je naslovil posledice, ki jih je v zdravstvu pustila epidemija, tako je uveden dodatek za izbiro specializacije za družinsko medicino in tudi ambulante za neopredeljene. K vsemu temu je treba dodati in omeniti še investicije na področju zdravstva. V teh letih jih bo za 2 milijardi evrov za oba univerzitetna klinična centra, za vse slovenske bolnišnice, za vse zdravstvene domove. Ministrstvo za zdravje se je tudi že lotilo priprave prvih dveh reformnih zakonov, ki bosta zagotovila prepotrebno digitalizacijo zdravstva ter pregledno in učinkovito delovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Poslanski skupini Svoboda pa smo ob strinjanju koalicijskih partneric že vložili novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katero uresničujemo predvolilno obljubo in predvsem jasno potrebo po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja; gre za enega od korakov k na poti k boljšemu, pravičnejšemu in krepkejšemu zdravstvu. Posebej veliko breme je sedanjo vlado pričakalo tudi na resorju notranjih zadev. V dveh letih Janševe vlade smo namreč doživeli represijo policije, ki so jo podpihovali kar takratni najvišji predstavniki oblasti. Kaj takega se v samostojni Sloveniji še ni zgodilo in se ne sme več ponoviti. Simbolna zgodba je zgodba vodnega topa. V preteklosti je bil namenjen obračunu z ljudmi, zdaj je namenjen reševanju premoženja v naravnih nesrečah. Ker se sedanje vodstvo ministrstva zaveda velikega pomena politične in moralne odgovornosti, si prizadeva narediti policijo odporno na še tako močne zunanje politične pritiske. Del novega pristopa k problematiki migracij pa je zagotovilo ministra, da do konca letošnjega leta na južni meji ne bo več rezilne žice in vseh drugih tehničnih ovir, ki so se izkazovale za neučinkovite, nehumane, in njihovo odstranitev podpirajo tako ljudje, ki tam živijo, kot tudi župani, ki vodijo te občine. Vsakomur, celo najmlajšim, pa je jasno, da če smo ograjo postavili samo na tretjini ozemlja, seveda kakšnih večjih učinkov od nje ni bilo in ni nikjer v svetu. Pričakovano je, da bo ob tem, ob tej napovedi in ob tem dejanju, opozicija zastrigla z ušesi. Migracije, nestrpna politika do drugačnih so stalnica nekega njihovega političnega repertoarja. Zelo žalostno in obenem nevarno je, da si nekdo za potrebe interpelacije izmisli celo 57 posilstev, ki naj bi jih zagrešili ilegalni migranti. Na področju pravosodja SDS vladni ekipi očita politično kadrovanje, ki naj bi zbijalo zaupanje vanj. Dejstva so povsem nasprotna. Namen vlade in pristojnega ministrstva je vzpostavitev uspešnega pravosodnega sistema, ki bo vsem pod enakimi pogoji omogočal učinkovit dostop do neodvisnih in kakovostnih sodnih postopkov ter drugih pravnih sredstev. Prizadevata si za krepitev neodvisnosti, strokovnosti in odgovornosti prav vseh pravosodnih institucij. Vlada je junija lani imenovala 13 državnih tožilcev, katerih imenovanje je praktično blokiral blokiral dve leti prav prejšnji predsednik Vlade. S spremembo uredbe o sodelovanju policije, državnega tožilstva in drugih pristojnih državnih organov je sedanja vlada izničila poseg svoje predhodnice v razmerje med državnim tožilstvom in policijo. Parlamentarna ustavna komisija pa je konec marca prižgala zeleno luč za začetek postopka ustavnih sprememb, s katerimi v koaliciji predlagamo prenos pristojnosti imenovanja sodnikov na predlog Sodnega sveta z Državnega zbora na predsednico ali predsednika republike, kar bi zagotovo prispevalo h krepitvi neodvisnosti sodstva Nasploh stranko SDS vselej, ko se znajde v opoziciji, močno zaskrbi tudi zaposlovanje v državni upravi. Takoj se vzpostavijo kadrovski števci in vladajoči koaliciji se očita politično kadrovanje. Ko pa so omenjeni sami na oblasti, naredijo pa prav to, urade, agencije, ministrstva, javne zavode in javna podjetja prestrelijo s sebi zvestimi kadri. Predlagatelji interpelacije so nezadovoljni tudi z delom vlade na finančnem področju, pri čemer so še posebej kritični do nedavnih sprememb na področju dohodnine in večstomilijonske luknje v proračunu, ki so jo zapustili za seboj. Pozablja se tudi, da so bile v letu 2022 sprejete spremembe proračuna za leto 2023 in proračun za leto 2024, s katerim so bila v zaostrenih postkovidnih ekonomskih razmerah in prehodu v energetsko krizo zagotovljena dodatna znatna sredstva za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu. Tudi zadnja dohodninska novela je prispevala k vzpostavitvi javnofinančnih pogojev za spopadanje z vsesplošno rastjo cen, odpravljeni pa so bili še nekateri neutemeljeni odstopi od temeljnega davčnega načela obdavčevanja po ekonomski moči. Spoštovane in spoštovani, danes bo pred nami dolga in naporna razprava. Poslanski skupini Svoboda si želimo, da se jo bodo predlagatelji interpelacije prav tako lotili s pozivom k razumu ter se bodo vzdržali podtikanj, prikrajanj resnice in žalitev. Le tako bodo danes izrečene besede z obeh strani tudi koristne za državljanke in državljane. Prepričani smo, da bo vlada dr. Roberta Goloba z odgovori na vse očitke dokazala in pokazala, da je uspešna in ji velja za to pri svojem delu zaupati tudi naprej. Hvala lepa. Sedaj ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu Franc Breznik. Izvolite. **FRANC Spoštovani predsednik Vlade, ministri, spoštovani kolegice in kolegi, spoštovani državljanke in državljani, spoštovani Slovenci in Slovenke, spoštovani rojaki v zamejstvu in po svetu! Naslednji teden, natančno 24. aprila, bo minilo 40 let, odkar se je pod južno steno Manasluja končalo življenje ikone slovenskega alpinizma Nejca Zaplotnika, prvega Slovenca, ki je skupaj z Andrejem Štremfljem leta 1979 stopil na streho sveta, na Mont Everest. Nejc Zaplotnik ostaja v narodnem spominu ne samo kot vrhunski alpinist, kot ikona slovenskega alpinizma, predvsem pa kot najboljši pisatelj med alpinisti in najboljši alpinist med pisatelji. Monumentalno delo njegovega pisateljskega ustvarjanja je njegova knjiga Pot. V njej je ponarodel citat: »Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi«. Predsednik vlade je pred kratkim izjavil, da je njegova vlada izbrala pot, ki bo strma in ki bo daljša. Kaj naj bi to pomenilo? Pot je lahko krajša in je strma, lahko je nekoliko lažja, je pa seveda daljša. Ko nekdo spozna, da je po skoraj enem letu vladanja na poti, ki je naenkrat daljša in strma, je pa velika verjetnost, da se je na tej poti izgubil. Danes bomo torej govorili o poti, o poti v slovensko samostojno državo, predvsem pa o poti slovenske vlade Roberta Goloba skozi njeno uničujoče delovanje in razgrajevanje sistemov in podsistemov slovenske države, delno pa tudi njene ustavne ureditve. Spoštovani državljani, ko sem na začetku citiral misli Nejca Zaplotnika, da so njegovi stavki iz tega dela že ponarodeli in njegove besede navdih za mnoge, ki si želijo živeti brez omejitev in sanjati velike sanje. Velike sanje o samostojni demokratični Sloveniji pa so še posebej sanjali dr. Ciril Žebot, ki je za las ušel smrti ob vosovski likvidaciji prof. Lamberta Ehrlicha, kasnejši profesor na univerzi v Georgetownu v ZDA, ki je pisal o neminljivi Sloveniji; Franc Jeza, prezrti krščanski socialist, ki je moral pobegniti v tujino, v Trst, kljub temu da je bil član Osvobodilne fronte in je napisal monumentalno delo Zgodil se bo čudež, Franci Jeza je svoj cilj seveda vedno nosil v sebi, imel je svojo pot, na žalost svojega cilja ni nikoli dočakal, umrl je nekaj let pred osamosvojitvijo Slovenije; Boris Pahor, zamejski pisatelj, ki je preživel strahove vseh treh totalitarizmov, jaz mislim, da ga ne rabim posebej predstavljati slovenski javnosti niti svetovni javnosti; posredno točka, dr. Jože Pučnik, oče slovenske države, disident, dvakrat zaprt, odvzeto mu je bila njegovo diplomsko delo, ponovno je diplomiral, potem je tudi doktoriral, vrnil vrnil se v Slovenijo, ki mu je vzela vse, tudi družino, in postal oče slovenske države; dr. Ljubo Sirc, kot mladoletnik skoraj obsojen na smrt na Nagodetovem procesu; kasnejši profesor ekonomije Hrvoje Maister, sin generala Maistra; Drago Jančar, pisatelj, disident, prav tako zaprt v prejšnjem totalitarnem režimu zaradi svojih naprednih besed, predvsem pa tudi dejanj. Med njimi so mnogi domoljubi, intelektualci, politični zaporniki, disidenti. Velike sanje so sanjali tudi rojaki v zamejstvu, v tujini, ki so izdali časopise in knjige z naslovi Klic Triglava, Svobodna Slovenija, Pod slovensko državo, Sij slovenske svobode, Zavarovanje slovenske suverenosti. Vse, ki sem jih posebej izpostavil, prav vsi so bili posebej maltretirani in pasificirani, številni so bili pod osebno obdelavo s strani človeka, ki so mu namenili pogreb z vojaškimi častmi, nekdanjega vodje Službe državne varnosti, ponarodelo Udbe, Janeza Zemljariča. Tukaj se je začela prva postaja, na kateri ste zgrešili, podpredsednik Vlade. Tukaj se je začela prva postaja zgrešene poti. Janez Zemljarič je v svojem delu kot šef Udbe organiziral vsaj 15 bombnih napadov na avstrijskem Koroškem, organiziral je številne umore političnih nasprotnikov. Za njega je Ustavno sodišče in Pravna praksa, predvsem pa tudi Vrhovno sodišče razglasilo, da je služba, ki jo je vodil, zločinska organizacija. Šlo je za državni terorizem, kot so opisali tudi avstrijski zgodovinarji. Medtem ko ste ga pokopali z vojaškimi častmi, njegova nekoč podrejena Perković in Mustač preživljata kazen doživljenjskega zapora samo za eno dokazano takšno kaznivo dejanje. Sedaj pa gremo na likvidacijo muzeja. Vse od decembra 1991, ko je bila ustava sprejeta, imamo Slovenci temeljne vrednote, ki predstavljajo vrednostno središče slovenskega naroda, opredeljene v najvišjem pravnem aktu republike, temeljne vrednote, ki predstavljajo vrednostno središče naroda so hkrati tudi vrednote slovenske osamosvojitve, so poenotenje vseh Slovencev v zgodovini, vseh Slovencev, ki sem jih opisal, ki so sanjali samostojno državo, ki so zanjo dajali svojo svobodo, svoje družine, svoje zdravje in svoje življenje. V veliki večini držav okrog nas je takšen muzej ustanovljen že v prvem desetletju po vzpostavitvi državnosti, medtem ko smo v Sloveniji lahko ta korak zmogli z velikimi napori komaj ob 30. obletnici osamosvojitve 4. marca 2021. programu za delo koalicije 2022–2026 ste med prioritete in cilje navedli, da boste povrnili zaupanje, integriteto politikom, nosilcem javnih funkcij, da bodo ti delovali skladno z zavezami, ki ste jih dali volivcem pred izvolitvijo, zagotovili boste politično stabilnost in povrnili zaupanje v demokratične institucije te države. Dosedanji rezultati Vlade Republike Slovenije so v večini zavez, razen pri izpolnjevanju načrta razgradnje temeljnih ustavnih vrednot, seveda daleč od obljub in ciljev, ki ste jih zapisali v programu za delo koalicije 2022–2026. Dosedanje delo vlade Roberta Goloba kaže, da gre za številne izgubljene priložnosti. 10 izgubljenih mesecev že samo po sebi povzroča škodo državljankam in državljanom Republike Slovenije. Od naštetih obljub daleč najbolj bodeta v oči tisti o izvrševanju pravice do svobodne gospodarske pobude in učinkovitem delovanju javnih služb. Grožnje predstavnikov vlade, predvsem pa stranke Levica, podjetnikom ter v kaosu v delu javnega zdravstva, kjer brez osebnega zdravnika ostaja še na 10 tisoče prebivalcev daleč najbogatejšega mesta v Sloveniji, namreč priča, da vlada Roberta Goloba v praksi ravna nasprotno tudi od lastnih koalicijskih zavez. Vlada, tretja vlada Janeza Janše, je na svoji 61. redni seji 4. marca 2021 sprejela Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzeja slovenske osamosvojitve. To je bilo 30 let od razglasitve samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ker je menila, da je posebna ločnica in obenem v strokovnih krogih uveljavljena časovnica časovna distanca, po kateri javne institucije, zadolžene za ohranjanje premične kulturne dediščine, okrepijo svoja prizadevanja za prevzemanje gradiv od ustvarjalcev in umetnikov v svojo posest. Muzej slovenske osamosvojitve je bil ustanovljen z namenom in ciljem, da se na enem mestu zbira, ohranja in preučuje premično kulturno dediščino, vezano na osamosvojitev, nastanek samostojne in neodvisne Republike Slovenije ter predstavlja muzealije, s tem povezana znanja in vrednote ter zgodovinski čas, še posebej pa specializiran čas 80. in začetka 90. let. Svoje poslanstvo je muzej izvrševal samostojno in v sodelovanje z obstoječimi slovenskimi in tujimi muzeji ter seveda tudi deležniki. Sklep o ustanovitvi Muzeja slovenske Muzeja slovenske osamosvojitve je opredelil, da muzej sistematično raziskuje, zbira, ohranja, razstavlja in preučuje gradivo ter živa pričevanja v zvezi z osamosvojitvijo in nastankom samostojne slovenske države, raziskuje in vrednoti tiste zapletene zgodovinske procese, ki so v preteklosti ustvarjali slovensko istovetnost, njene pomene, odnos družbe do slovenstva, predvsem pa do lastne države. Na podlagi zbranega gradiva, posebnost odnosa do lastne kulturne in naravne dediščine kot nosilke identitetnih, ponavljam, identitetnih izobraževalnih in razvojnih procesov v samostojni državi ter med Slovenkami in Slovenci v zamejstvu in po svetu. Obdobje slovenske osamosvojitve je že vključeno v obstoječe stalne in občasne muzejske razstave, vendar ni nikjer žarišče, kamor sodi po svoji pomembnosti v slovenski zgodovini. V zgodovini vsakega naroda, ki je dobil lastno državo, obstaja torej čas, ki je vrednostno središče vsakega naroda, ki nam je omogočil doseči cilj, samostojno, neodvisno in demokratično Republiko Slovenijo. Muzej slovenske ustanovitve je simbolno ustanovljen v letu 2021, torej ko smo praznovali 30. obletnico razglasitve samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki predstavlja najsvetlejši trenutek naše zgodovine. S tem je prejšnja vlada Republike Slovenije sledila ciljem zagotavljanja ugodnih razmer za kulturno rast ter krepitev slovenske, predvsem pa tudi evropske identitete slovenskega naroda. Dne 21. oktobra 2022 je ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko napovedala, da na Ministrstvu za kulturo pripravljajo vse potrebno za ukinitev Muzeja novejše zgodovine Slovenije in Muzeja slovenske osamosvojitve ter ustanovitev novega javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Nikjer niti z besedo več ne omenjajo Muzej slovenske osamosvojitve, ne v prvem delu tega stavka, niti v drugem. Še enkrat ponavljam, nikjer niti z besedo več ne omenjajo ne v prvem in niti v drugem stavku besede »slovenske osamosvojitve«. Tu ste drugič zgrešili podpredsednik Vlade, ministrica in ministri te vlade. Tukaj ste začeli kazati ideološki del vašega delovanja drugič. drugič. Ministrica in tudi vlada je s tem pokazala svoje nerazumevanje, nezmožnost dojemanja procesa slovenske osamosvojitve kot najsvetlejšega trenutka naše zgodovine. Pokazala je, da ga želi z nasilno ideologizacijo predvsem marginalizirati, zapreti v vlažno klet nekega skupnega muzeja, tako potisniti v kot zgodovine in s tem tudi v kot zavesti velike večine državljanov, zlasti pa mladih rodov, ki nimajo neposredne izkušnje ali spomina iz časov osamosvajanja. Vlada dr. Roberta Goloba je sprejemom predloga ministrice za kulturo dr. Aste Vrečko za likvidacijo Muzeja slovenske osamosvojitve na svoji seji dne 19. januarja 2023 sprejela in posebej politiko stranke Levica, iz katere izhaja in katere predstavniki ob različnih priložnostih izražajo svoje prepričanje, da je bilo veliko bolje živeti v okvirih socialistične Jugoslavije kot pa v svobodni samostojni državi Republiki Sloveniji. Ob tem velja posebej spomniti na naslednji zapis poslanca Levice kolega Kordiša, ki je na december 2021, za praznik dneva samostojnosti in enotnosti izjavil: »Odcepitev Slovenije od Jugoslavije je bila kapitalistična kontrarevolucija ali, dragi narod, nategnili so te!« Zelo smešno. V ozadju ukinitve Muzeja slovenske ustanovitve je načrtna politika stranke Levica, kot ene izmed vladnih strank v svojem programu ne skrivajo in dokazljivo kažejo, da želijo in da je njihov cilj razgraditi narod, družino, zasebno lastnino in svobodno podjetništvo. Ne bom opisal še ostalih izrazov, da so izvozniki cokla gospodarstva, da je treba podjetnike izterati v morje in tako naprej. Torej smo vse od nastopa vlade dr. Roberta Goloba, junija 2022, priča ukrepom in napovedim, ki gredo v to smer. Poleg že omenjenih ukinitev dveh pomembnih državotvornih o katerih ste danes in smo danes že govorili, smo bili priča razvrednotenju družine, razgradnji zdravstvene oskrbe, grožnjam podjetnikom, znižanju plač v gospodarstvu, znižanju splošne olajšave pri dohodnini, siromašenju velikega dela upokojenske generacije, kjer govorite, da je največje zvišanje pokojnin 5 % ob več kot 10 %, skoraj 11 % inflaciji, napadom na zasebno pobudo v vzgoji in izobraževanju, propagiranj uvajanja evtanazije državi starejših, ki, lahko bi rekel, živijo marsikdaj tudi v svoji revščini na plečih otrok, jim želite ponuditi evtanazijo zato, da premislijo. Morbidno dejanje, nevredno kakršnekoli besede. Kje je še kakršenkoli občutek za pieteto in humanizem v tej državi? Hkrati se torej izvaja tudi politični in socialni pritisk na tiste redke medije, ki si takšno oblast drznejo kritizirati, in kot sem dejal večkrat, spuščate meglo na bistvo vašega delovanja. Torej vrednostni sistem zahodne civilizacije, o katerem je govoril danes že kolega Janša, ki ga kulturni marksizem preko delovanja svojih radikalnih strank in združenj seveda uničuje, je v svojem osnovnem okviru tudi sistem temeljnih vrednot zapisan v Ustavo Republike Slovenije. Delovanje vlade Roberta Goloba v tirnicah kulturnega marksizma zato ni samo v nasprotju s temeljnimi vrednotami in političnimi svoboščinami, ampak je hkrati v temelju protiustavno, lahko bi rekel, da podira glavni skelet slovenske ustave. Ko je omenjena, torej Vlada Republike Slovenije, sledila predlogu ministrice za kulturo dr. Aste Vrečko iz stranke Levica in na 32. redni seji januarja 2023 sprejela sklep, da se ukine Muzej Muzej novejše zgodovine Slovenije in Muzej slovenske osamosvojitve ter se ustanovi nov javni zavod Muzej novejše in sodobne slovenske zgodovine. Vlada Republike Slovenije je torej s sprejetjem sklepa na seji sprejela prvo odločitev, ki predstavlja zgodovinski izbris in zgodovinsko napako. Posegla je v osebno dostojanstvo vseh, ki so se tako ali drugače borili za samostojno Slovenijo. Drugič, sprejela je odločitev, s katero sistematično zanika, uničuje vrednote slovenske osamosvojitve ter s tem ravna zoper blaginjo Slovenije. Sprejela je odločitev, ki izenačuje zgodovino pred in po osamosvojitvi Slovenije, s čimer ravna v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije in s Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Sprejela je odločitev brez javne razprave, dialoga z zaposlenimi ter vodstvom zadevnih javnih zavodov, brez resne strokovne analize in investicijske dokumentacije. Kršila je Zakon o varstvu kulturne dediščine, Strategijo kulturne dediščine 2020–2023 in Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029. Predlagatelji predmetne interpelacije o delu in odgovornosti Vlade Republike Slovenije menimo, da je Vlada Republike Slovenije s sprejetjem odločitve o ukinitvi Muzeja slovenske ustanovitve na predlog ministrice za kulturo ravnala v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije in s Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki je razglasila Republiko Slovenijo za samostojno in neodvisno državo ter določila, da zanjo preneha veljati Ustava SFRJ in da Republika Slovenija prevzema vse pravice in dolžnosti, ki so bile z Ustavo Republike Slovenije in Ustavo SFRJ prenesene na organe SFRJ. Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije predstavlja pravni izvor nove ustave Republike Slovenije, s čimer je ustavno priznana diskontinuiteta med ustavnim redom suverene slovenske države, ki je postala nov subjekt mednarodnega prava, in ustavnim redom nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije. Omenjeno izhaja tudi iz odprtega pisma 79 izobražencev z naslovom »Kdo odloča o muzejih in o slovenski dediščini? Javnost, stroka ali trenutna politika?« To je bilo objavljeno 26. januarja 2023. Dovolite mi, da citiram to izjavo: »Podpisanim se glede na omenjene prostorske, razstavne in depojske prostore Muzeja novejše zgodovine Slovenije ne zdi smiselno, da država brez resne predhodne analize o možnostih izvedbe začrtanega programa in poslanstva združuje muzeja / …/ Muzej je bil ustanovljen tudi zato, da bi sčasoma in skozi vključevanje javnosti pridobival gradivo, podobno kot mnogi slovenski muzeji. Zdi se, da se sedanja vlada ne zaveda, da ukinja simbolni in dediščinski temelj kolektivnega spomina lastne države. To je slaba popotnica za prihodnost slovenske državnosti in samostojnost države / …/ Od Ministrstva za kulturo pričakujemo pojasnila in zahtevamo, da se odločitev o ukinitvi in združitvi, ki je očitno narejena brez kakršnihkoli strokovnih podlag in resnih priprav, ponovno premisli. Dediščina je osnovno vodilo muzejskega dela, ustvarjanje smisla, pomenov in zgodb iz katerih je narejena naša identiteta in podlaga vsakršnega znanja o preteklosti. Zato je najmanj kar od politikov lahko pričakujemo, da spoštujejo avtonomnost in ingerenco muzealcev in ne posegajo vanjo z nestrokovnimi odločitvami.« Konec citata. Predlagatelji predmetne interpelacije delu in odgovornosti Vlade Republike Slovenije menimo, da je bila osamosvojitev dosežek enotnosti naroda, da si za to obdobje osamosvojitve Slovenija zasluži samostojen muzej, zato odločitev Vlade o ukinitvi muzeja predstavlja norčevanje iz slovenske zgodovine. Ukinitev Muzeja slovenske osamostvojitve predstavlja samovoljno ravnanje, ki bo zaradi simbolnega pomena za Slovenijo imelo, lahko bi rekel, nepopravljive posledice. Zdaj bom pa začel z drugimi bistvenimi navedbami naše interpelacije. Danes ste se nekako norčevali ukinitvi Demografskega sklada. Norčevali ste se ukinitvi sklada, sklada, katerega temeljni namen je popravljati in v prihodnost naravnati družbo, ki ima eno najstarejših populacij v Evropi in tudi v svetu. Ne bom nadaljeval z opredeljevanjem, zato ker bodo kolegi, ki so specialisti na tem področju, nazorno govorili o tem področju. Drugič, zdravstvo, tudi o tem govorimo v interpelaciji. Ni res, kar je predstavnik Svobode prej govoril, da je bistvo interpelacije samo ukinitev muzeja. Tu gre za simbolno in ideološko delovanje te vlade. Zdaj pa gremo na operativno delovanje ali nedelovanje te vlade. Tu gre za zdravstvo. Po zaprisegi te vlade je le-ta obljubila, da bodo dali dokončne rezultate do leta 2024, torej do prihodnjega leta. V vmesnem času, skorajda vsak mesec, pa naj bi ekipa na Ministrstvu za zdravje v slovenski javnosti predstavila inovativne ideje in v zdravstveni sistem vnesla hitre, učinkujoče rešitve. Priče smo opustitvi dolžnega ravnanja ukrepati na področju zdravstva in zdravstvenega varstva. Ne pozabimo, obljubljali so: v tridesetih dneh do specialista in takojšnje skrajševanje čakalnih vrst. Namesto tega se čakalne dobe danes še podaljšujejo. Obljubljali so, da bo vsak imel svojega osebnega zdravnika, namesto tega pa so ljudje v dolgih vrstah na ulici čakali na vpis k splošnemu zdravniku, in to sredi glavnega mesta, v Ljubljani. Obljubljali so spopad s korupcijo v zdravstvu, namesto tega pa so ukinili Urad za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in medicinske opreme, zaradi česar se bodo cene pripomočkov in opreme v slovenskem zdravstvu ponovno precej dražile, ne kot v drugih evropskih državah. Obljubljali so jasen načrt vzpostavitve novega zdravstvenega sistema do konca leta 2022, namesto tega po desetih mesecih Vlada predstavlja zgolj analize, časovnice in prazne obljube in torej ponovno medijsko spuščanje megle tudi na to področje. so se zavezali, da bodo spoštovali ustavni red. Tudi temu nasprotuje sklep, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije na seji že 1. junija 2022, da so morala ministrstva pripraviti pregled vseh zaposlitev od 1. januarja 2022 do dneva zaprisege vlade Roberta Goloba. Posebej se je želelo podatke oziroma seznama vseh novozaposlenih in premeščenih javnih uslužbencev na ministrstvih, v organih v sestavi ter vladnih službah, skupaj z nazivi, plačnim razredom in tipom zaposlitve. V pripravi poimenskega seznama je torej šlo za skrb vzbujajoč poseg v človekove pravice, zagotovljene z Ustavo Republike Slovenije, ki je nedopusten, spoštovani kolegi in kolegice, poseg v ustavno pravico do svobode dela, ki je opredeljen v 49. členu Ustave Republike Slovenije, nedopusten poseg v pravico do osebnega dostojanstva teh ljudi in varnosti, ki opredeljuje 34. člen Ustave. Šlo je za kršenje 38. člena Ustave Republike Slovenije, ki zagotavlja varstvo osebnih podatkov, šlo je tudi za kršenje 39. člena Ustave, ki zagotavlja pravico do svobode izražanja in tako naprej. Ne pozabimo, da so v vsem tem času govorili o tem in objavili na svoji spletni strani, da se naj, recimo kot stranka Levica, da se naj njihovi člani prijavijo na razpisana mesta nove vlade. Lahko bi rekel nepotizem najvišjega razreda. Toliko o kadrovanju. Ne bom posebej govoril o 5.č točki, ki govori o delovanju GEN v preteklosti. Se bom pa nekako bolj osredotočil na na del, ki je namenjen splošni blaginji ljudi, torej ukinitvi davčne olajšave, in sicer do višine 7 tisoč 500 evrov do leta 2023, s katerim bi vsi državljani Republike Slovenije imeli v v vsem tem obdobju v naslednjih letih višje neto plače. Tudi to ste ukinili. Danes ugotavljate, da pripravljate novo plačno reformo, vmes petkrat premišljujete, petkrat spreminjate izjave in stopate, lahko bi rekel, v lastno kontradiktornost.

na naših zunanjih mejah oziroma na notranjih mejah schengna, to napoveduje tudi Italija. Nezaupanje v slovensko notranjo politiko, predvsem pa, lahko bi rekel, v populistične ukrepe vlade od vsega začetka. V času do te seje, spoštovani državljani in državljanke, je bila ministrica vlade, torej ta, ki je ukinila Muzej slovenske ustanovitve, včeraj slavnostna govornica na dogodku, posvečenem 86. obletnici ustanovitve Komunistične partije Slovenije, in to v državi, ki ima več kot 700 povojnih grobišč. Spoštovani predsednik Vlade, spoštovana vlada, tukaj ste zgrešili pot tretjič. Prišli ste v bistvu do roba moralnega propada in ustavnega propada svoje vlade. Tukaj gre za vrednote, tukaj gre za samo delovanje te države, ki je demokratična republika. Torej, ključno vprašanje ob koncu, na katerega naj odgovori interpelacija, se glasi: V kolikšni meri so Vlada Republike Slovenije in koalicijske partnerice od prisege naprej uresničevale ustavno prisego, ki so jo podali predsednik Vlade Republike Slovenije, ministri in ministrice v Vladi Republike Slovenije, da bodo spoštovali ustavni red, da bodo ravnali po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovali za blaginjo Slovenije? Spoštovani predsednik Vlade, ne s hvaljenjem, s projekti tretje vlade, ki je zagnala največji ciklus v zgodovini Slovenije, več kot 8-milijardni investicijski ciklus v Sloveniji, na tem ekonomskem ciklu

ter nato oblikovati predloge sklepov, ki nalagajo Vladi odpravo nezakonitih stanj ter prenehanje protiustavnega delovanja te vlade. Sklep v smislu prvega oziroma tretjega odstavka 252. člena Poslovnika Državnega zbora bomo predlagali po končni razpravi o današnji interpelaciji. Predsednik Vlade, upam, da boste danes, kot je dejal in kot sem dejal na začetku Nejc Zaplotnik, kot je dejal, da ko hodiš po poteh, moraš glasove sprejemati, ne pa jih oddajati. Temu dodajam, da začnite izvrševati svoje obljube, poslušati ljudi, poslušati državljane in državljanke Republike Slovenije zato, da bo ta vlada lahko končno začela delovati za blaginjo Slovenije. V omenjeni interpelaciji pa posebej poudarjam to, kar je Nejc Zaplotnik dejal v svoji knjigi Pot, še enkrat citiram: »Pritegovalo me je prav to, trdno in jasno potrditi nekaj, kar so drugi s strahom skrivali in se sramovali.« Na podlagi tega delujemo v Slovenski demokratski stranki in to je tudi dediščina prvih 10 mesecev vlade. Najlepša hvala. Hvala lepa. Prosim za mir v dvorani. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, zanjo poslanec Janez Cigler Kralj. Izvolite. **JANEZ Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovana vlada, kolegice in kolegi, državljanke in državljani! Vsem lep dober dan! Dva, lahko rečem, zelo znana, že skoraj ponarodela Murphyjeva zakona se glasita: Če lahko gre kaj narobe, bo narobe tudi šlo. In še en od teh dveh znanih zakonov pravi: Če obstaja možnost, da gre narobe več stvari, bo šla narobe tista, ki bo povzročila največ škode. Vlade novih obrazov so naša, lahko rečem še v oklepaju, kruta realnost že zadnje štiri volitve. Danes to že lahko ocenimo z distance časa in ocena, bera teh vlad gotovo ni dobra. Sadov ni. Če in ko v politiko vstopi nov, v politiki neizkušen človek ter na volitvah dobi ogromno večino, v našem primeru, v slovenskem primeru smo zdajle priča taki ogromni politični večini, ki je še nismo videli videli v 30 letih, se lahko vprašamo, kaj bi lahko šlo narobe. V Sloveniji, vidimo, da lahko gre narobe veliko stvari. Trenutna vlada, ki spada v to skupino vlad, je v sedlu že skoraj leto dni, ob velikih napovedih in visokih, lahko rečemo celo umetno napumpanih pričakovanjih, je zdaj že dodobra nastopila tudi ta, žal, kruta realnost, o kateri sem na začetku spregovoril. Napovedovali so dva mandata te vlade, prvi naj bi bil reformni, drugi pa, si mislimo, s hepiendom. No, danes je priložnost, da napravimo obračun prvega leta, prvega mandata. Na nekaj poglavij smo razdelili v Novi Sloveniji našo oceno in upam, da bomo v današnji razpravi, čeprav bo žal samo razprava, in tudi do tega smo kritični, dobili odgovore. Vsekakor jih bomo zahtevali, dokler bo razprava tekla in v okviru poslovnika uporabili vse možnosti. Prvi steber ali pa prvi očitek Nove Slovenije tej vladi se nanaša na kulturni boj. Ta vlada je po našem mnenju zamudila priložnost, da pomiri politične in družbene konflikte. Napovedovali so, da bodo obračunali z radikalizmi in jih postavili na smetišče zgodovine, kamor spadajo. Dogaja pa se, gospe in gospodje, ravno nasprotno. Ljudje čutijo močan kulturni boj. Poslanska skupina Nove Slovenije je veliko med ljudmi, terenskih obiskih, na delu v svojih volilnih okrajih in ljudje so prestrašeni, čutijo močan kulturni boj. Ta vlada odpira žal boleče zgodovinske teme na najbolj nedostojen način in jih nato zlorablja v dnevno politične namene. Priča smo, lahko rečem, celo poniževanju nekaterih skupin državljanov, ki na volitvah lani aprila pač niso podprle te vlade. Če se hočeš resno lotiti pomiritve v družbi in če se hočeš resno lotiti reform, se moraš v vladi temu izogniti in ubrati drugo pot, pot dogovora, pot konsenza, pot vključitve tudi družbenih skupin, ki te niso izbrale na volitvah. In tu vseeno ne gre za tako majhno peščico naših državljanov, ne gre za majhno peščico naših državljanov, ampak gre za kar dobršen del slovenskega naroda. Če tega ne narediš in če ne vključiš teh ljudi, da si tudi njihova vlada, če ne razumeš, da si tudi njihova vlada, potem tudi težko izvedeš reforme, ampak o tem malo kasneje. Ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve je močan simbol tega, o čemer sem zdaj govoril. Osamosvojitev Slovenije si kot izjemen zgodovinski projekt zasluži ustrezno in strokovno predstavitev, vendar je ta vlada naredila ravno nasprotno, saj je na predlog ministrice za kulturo na 32. redni seji 19. januarja 2023 sprejela sklep o ukinitvi dveh javnih zavodov: samostojnega muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije ter o ustanovitvi novega muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Ministrstvo za kulturo ob tem ni predstavilo resnih strokovnih argumentov, ni opravilo resne analize finančnih posledic in je pripravilo investicijske dokumente skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. financ. Ministrstvo za kulturo tudi ni predstavilo nobene resne vizije razvoja novega muzeja, kar utrjuje prepričanje, da je šlo v primeru ukinitve Muzeja slovenske osamosvojitve zgolj za politično oziroma kulturno bojno potezo, ki pa gre v največjo škodo vrednotam slovenske osamosvojitve, saj nimamo več namenskega prostora, kjer bi se sistematično in centralizirano zbirali zbirali ter predstavljali zgodovinski viri iz tega zelo dragocenega obdobja. Še več. direktorja Muzeja novejše zgodovine se je na nedostojen način nekako skušalo vreči iz službe. V Novi Sloveniji verjamemo, da bo dosegel pravico na Delovnem sodišču in upam, da mu bo povrnjena njegova integriteta in človekovo dostojanstvo. Novi Sloveniji trenutek osamosvojitve razumemo kot ključno dejanje narodne enotnosti in narodove enotnosti v slovenski zgodovini, ki si nedvomno zasluži posebno mesto. Ljudje so dali življenja za samostojno Slovenijo in zdi se nam prav, da njihovih žrtev, truda in odrekanja ne spravimo v arhive, ampak jim damo vrednost, ki si jo zagotovo zaslužijo. To pa je pravo in vidno mesto v samostojnem muzeju, posvečenem izključno slovenski osamosvojitvi. Če bi vlada mislila resno glede obravnave osamosvojitve, kot je bilo v javnosti večkrat poudarjeno, bi jo novi združen muzej vsaj vseboval v imenu, pa je ni nikjer več. Ta ukinitev, spoštovani člani in predsednik Vlade, je resna politična napaka te vlade. V Novi Sloveniji smo tako zaradi vaše akcije pripravili tudi štiri sklepe za krepitev vrednot slovenske osamosvojitve, ki jih bomo tudi na tej seji obravnavali, mislim da, v petek, s katerimi smo žal neuspešno skušali apelirati na vas, da se ponovno vzpostavi samostojni muzej, ki bo posvečen izključno slovenski osamosvojitvi, da se prenovi učne načrte osnovnih in srednjih šol, pri čemer naj bo večji poudarek na vsebini slovenske osamosvojitve. Poskrbi naj se tudi za okrepljeno didaktično izobraževanje učiteljev, da bodo lažje podajali znanje, povezano s slovensko osamosvojitvijo. Vladi pa smo še priporočili, da z razpisi na področju kulture krepi vrednote slovenske osamosvojitve in pozitivnega odnosa do lastne države. Na odboru žal vse zavrnjeno. Drugi steber naše kritike dela te vlade in dediščine te vlade v preteklem slabem letu Zdravstveni sistem v Sloveniji je v resnih težavah. Mislim, da ni nikogar v tej državi, ne zaposlenega ne uporabnika oziroma pacienta, ki bi bil zadovoljen s stanjem zdravstvenega sistema. Ne samo, da ljudje ne pridejo v 30 dneh do specialista, izjemno otežena je dostopnost do osebnega zdravnika. Zdravniki izgorevajo, na primaru umirajo mlajši, to kažejo vse raziskave, zaradi izgorelosti in odhajajo iz javnega sistema. Medicinske sestre zaradi izgorelosti odhajajo iz slovenskih bolnišnic na delo v trgovinske diskonte. Ustavilo se je večino investicij v zdravstveno infrastrukturo, ki smo jih zastavili, to so bile prepotrebne investicije v času 14. Vlade Republike Slovenije. Neodgovorno. Javni zavodi v zdravstvu se ne znajo učinkovito spopasti s krizo vodenja in upravljanja predvsem v smislu najbolj optimalnega izkoristka kadrovskih potencialov. Denarja je po našem mnenju in po vseh informacijah, ki smo jih dobili, v zdravstvenem sistemu dovolj, problem je upravljanje, menedžment, vodenje javnih zavodov. Da ne govorimo o gonji proti zasebnikom s koncesijo v tem javnem zdravstvenem sistemu, ki se jih kar javno zmerja in obtožuje za vse težave tega, lahko rečemo, državnega zdravstvenega sistema. Napovedan je bil stresni test slovenskega zdravstva. Očitno, vsaj po našem mnenju ni bil uspešen, nasprotno, ta stresni test je tako pretresel slovensko zdravstvo, da je za eno tretjino podaljšal čakalne vrste v zdravstvu. Kdo je na slabšem? Zopet pacienti. Ambulante za neopredeljene so bile prvi gasilski ukrep, gasilski odziv te vlade v zdravstvu, ki je pa povzročil spet novo nezadovoljstvo, nova nesorazmerja in nove odhode zdravnikov. Ta prvi gasilski ukrep je bil tudi znanilec stila vladanja v tem mandatu z gasilskimi ad hoc ukrepi. Tudi interventni zakon za odpravo čakalnih vrst žal ni uspešen. Torej imamo vsi skupaj velik problem. In ker je treba preusmeriti pozornost od teh problemov, se je čez noč prejšnji teden porodila ideja o, ne ukinitvi, ne ukinitvi, o preoblikovanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Iz prostovoljnega zavarovalniškega produkta bo zdaj nastal obvezen prispevek za zdravstvo, ki ga bo pobiral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Monopolni socialistični ostanek financiranja v našem zdravstvu. Ta Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je v zadnjih desetih letih več kot podvojil vsoto denarja, s katero upravlja, iz 2 milijard v letu 2012 na dobrih 4 milijarde v lanskem letu. Zdaj mu bomo dodali še teh okoli 700 milijonov in seveda iz proračuna pokrivali izgubo, ki je daleč večja, kot bo prihranek pri dobičku zavarovalnic, ki so izvajale dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Po mnenju Nove Slovenije ni to samo razsutje še ene redkih stvari, ki so v slovenskem zdravstvenem sistemu delovale, ampak je tudi grob poseg v svobodno gospodarsko pobudo, ki bo imel tudi verjetno mednarodne posledice, ker pač je vsaj ena zavarovalnica tudi v tuji lasti. In to že odmeva in bo odmevala. Po oceni Nove Slovenije je to povsem napačna in zgrešena smer. Prizadeti bodo pa finančno najšibkejši, upokojenci, zaposleni, ki so nasedli propagandi, da se dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukinja. Prizadelo jih bo, ko bodo ugotovili, da ni ukinjeno, ampak je postal to obvezen prispevek. Ko smo prišli ta teden vsak iz svojih domov v poslansko skupino, smo si lahko samo povedali 2, 3, 4, 5, 10, 20 primerov, ko so bili upokojenci popolnoma, popolnoma frapirani, ko smo jim povedali, da ne ukinjate dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ampak da da jim ga da jim ga bo abcigal kar Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma prenesel na ZZZS. In ko bodo to, lahko rečem, malo bolj množično ugotovili upokojenci in finančno šibki, bo to nov problem, da ne govorim, ker je postal to obvezen prispevek od plače – toliko o napovedanem prispevčnem in davčnem razbremenjevanju plač in drugih prejemkov –, ob tem da v Sloveniji že danes od ljudi in njihovega zaslužka poberemo največ prispevkov med vsemi državami članicami OECD. Najhuje pa je, po našem mnenju, da od tega pobranega obveznega prispevka zdravstvene storitve ne bodo nič boljše, zdravstveni sistem tudi ne. Paradoks je in to vam zdaj napovedujemo v Novi Sloveniji –, da po naši oceni vlada s tem na široko odpira pot pospešeni privatizaciji slovenskega zdravstva, ker bomo morali državljani še več storitev doplačevati iz svojega svojega žepa. Ko smo na področju zdravstva, ne moremo mimo poskusa ukinjanja urgentnih centrov po Sloveniji. Poskus centralizacije, ki iz tistih, ki živijo na podeželju, dela drugorazredne državljane. Ljudje so bili spet prestrašeni. Predstavljajte si, da Ribnica ostane brez urgence in morajo prebivalci širše okolice po urgentno pomoč v Kočevje in potem iz Kočevja verjetno v Ljubljano. Podobno v Kamniku, vsi v Domžale. V času prometnih zastojev, recimo, koliko časa potrebuje rešilni avto do naselja nekje nad Tuhinjem, blizu Vranskemu že, in potem v Ljubljano? Zopet, lahko rečem, nepotrebno strašenje ljudi in zopet, hvala bogu, hitra reakcija prebujene lokalne samouprave, občin, ki smo jih v prejšnji vladi zelo pogosto kvalitetno, hitro poslušali in tudi naslavljali njihove probleme in odgovarjali nanje. In tu jim bomo v Novi Sloveniji še naprej stali ob strani v boju proti centralizaciji in poskusu, da se jih tlači med drugorazredne državljane. NSi ne ostaja samo pri kritiki, ampak tudi predlaga rešitve. Mislim, da smo zdaj že kar dobro predstavili svoje ukrepe ali pa predloge ukrepov za vsem dostopen javni zdravstveni sistem, kjer bo, kar je ključno, pacient prišel do vrhunske storitve hitro, najbolj pomembno pa je, da brez doplačila. Brez doplačila. Napovedana je bila zdravstvena reforma, ki je v prvih napovedih in v teh prvih osnutkih zakonov, v zakonu o ZZZS in o digitalizaciji v zdravstvu, celo sledila tem našim točkam, se je ponekod pokrila z našo vizijo vsem dostopnega javnega zdravstvenega sistema. Ureditev zdravstvenega sistema naj bi namreč bila tudi ena glavnih prioritet predsednika Vlade in Vlade v prihodnjih dveh letih, to je tudi prej v svojem odgovoru na to interpelacijo povedal. Ampak do sedaj so se tudi relativno dobri prvi predlogi običajno sfižili in je potem prišlo ven nekaj neprepoznavnega in nepredstavljivega, zato nimamo velikega upanja, da bi se lahko koalicija znotraj sebe poenotila glede predlogov, ki morda gredo v pravo smer, v predlogu zakona o ZZZS. Ključno je preoblikovanje socialistične skupščine, 45-članske skupščine, kjer nihče nima odgovornosti za nič, na manjšo, bolj pregledno, ki omogoča bolj učinkovito upravljanje tega denarja. Kakorkoli, ključno je, da se dostopnost do zdravstvenih storitev poveča, in tu gotovo mi ne dajemo blokad, smo pa razočarani nad tem, kar smo do zdaj videli, torej ad hoc rešitve. Naslednji steber naše kritike dela te vlade je energetska oskrba Slovenije. Živimo v zahtevnem obdobju zaradi agresije Rusije na Ukrajino, celotna Evropa in svet je v negotovosti, Slovenija pa očitno zamuja oziroma zdaj, v zadnjem letu še upočasnjuje vse postopke v zvezi z umeščanjem in izgradnjo drugega bloka nuklearke in s tem postavlja na kocko energetsko samooskrbo in neodvisnost Slovenije bližnji, srednji, dolgoročni prihodnosti. Kaj bo storila Slovenija čez 10 let, ko bomo ugasnili TEŠ? Prav je, tudi po mnenju Nove Slovenije, prav je, da se pospeši proizvodnjo elektrike iz alternativnih virov, prav je, da se pospešita sončna in vetrna, ampak samo s tema dvema izpada termo ne bomo mogli nadomestiti in tudi ob odsotnosti nuklearke nikakor ne. V lobističnem zakonu GEN-I, ki smo ga včeraj obravnavali, sta popolnoma izpuščeni področji izkoriščanja hidro- in geotermije. Postopki umeščanja malih hidroelektrarn in izkoriščanja potenciala Save in Mure ter geotermalne energije bi morali biti nujno vsebovani v zakonu, ki bi želel povečati samooskrbo z električno energijo za našo državo. Medtem pa se na nas, verjetno tudi na vas, obračajo zmedeni državljani, ki eden za drugim prejemajo negativne odgovore za postavitev malih sončnih elektrarn na svojih objektih od dobaviteljev električne energije, ker omrežje ni dovolj Gospodarstvo, predvsem malo gospodarstvo, verjetno ste več v stiku z njimi kot mi, pa že mi smo veliko, ampak vlada je pač še bolj odgovorna za to, da je z njimi v stiku, ječi pod cenami plina in elektrike. Ne vemo, kako dolgo bodo zdržali, tudi sami ne vedo. Ironija je, da jih trenutno kar nekaj plačuje regulirano energijo po višji ceni, kot je trenutno na trgu. Strokovnjaki so napovedovali, da bo pretekla zima težka, ampak fokus mora biti na zimi 2023/2024 in naprej. Dolgoročne rešitve potrebujemo. Po mnenju NSi je odgovor čim večja samooskrba z električno energijo in brez drugega bloka NEK tega seveda ne bo mogoče doseči, čuti pa se, da to ni intimna opcija trenutne vlade. da povzamem, ugotavljamo, da bo ta vlada tako dolgo mečkala z vsemi postopki glede NEK 2, da iz NEK 2 ne bo nič. Zadnji steber naše kritike ob tej interpelaciji pa se nanaša na več, lahko rečem, političnih in strokovnih napak te vlade: kadrovanje, poslovno okolje, ostale napovedane reforme oziroma njihova odsotnost. Pred začetkom mandata je predsednik Vlade dejal, da si želi iskati najbolj strokovne in kompetentne ne glede na njihovo strankarsko pripadnost. Da misli resno, je bilo mogoče sklepati, ko je za notranjo ministrico predlagal Tatjano Bobnar, ki je na zaslišanju pred matičnim odborom podrobno predstavila vizijo Ministrstva za notranje zadeve s posebnim poudarkom pri poznavanju dela policije. Nato je sledila interpelacija, kjer so poslanci Svobode dejali, da so ponosni, da ministrica prihaja iz njihovih vrst, da je s svojo strokovnostjo dvignila ugled policije. Takrat jo je podprl tudi premier. Že en mesec kasneje pa se je plošča obrnila, večina koalicije je izgubila zaupanje v ministrico in ko je Boštjan Poklukar zamenjal Tatjano Bobnar na mestu ministra za notranje zadeve, je vlada na njegov predlog potem opravila še zamenjavo prvega policista v državi. Boštjana Lindava, ki mu profesionalnosti in delovnih izkušenj ne moremo očitati, je zamenjal kandidat, ki ne premore niti približno toliko izkušenj kot kandidati za to delovno mesto pred njim. Spomnimo se, kako se depolitizacija ne samo policija, ampak cele javne oziroma državne uprave opravlja vsem nam na očeh. Spomnimo se nezaslišanega pritiska na javne uslužbence s sestavljanjem zloglasnih seznamov in revanšističnih prestavitev na druga delovna mesta, ki vsekakor ne odgovarjajo sposobnostim številnih, ki so dobro in pošteno opravljali svoje delo. Prah okoli vzpostavitve nove policijske enote za varovanje predsednika Vlade se je sicer že polegel, ampak problem še vedno ostaja, gre za nestrokovno potezo, ki razvrednoti delo policistov in varnostnikov in delo Centra za varovanje in zaščito. Mimogrede, velik problem, ki se tiče zagotavljanja varnosti in zaščite so ilegalni prehodi meje. V zadnjem času so v porastu. V Novi Sloveniji smo opozarjali ob odločitvi za odstranjevanje taktičnih ovir, da naj se le-te odstranjujejo selektivno. Slišali smo lokalce, ki so opozarjali na motenje njihovega življenja, turizma in tako naprej, ampak hkrati smo pozivali vlado naj pusti taktične ovire tam, kjer ni naselij, kjer te ne motijo življenja. mislimo, da zdaj s celotno odstranitvijo ne bodo mogli zagotoviti zadostne varnosti, ker to kadrovsko ni realno izvedljivo, niti tega ni realno pričakovati, da bi dosegli enako stopnjo varnosti in zaščite glede ilegalnih prehodov meje s kakšnimi tehničnimi sredstvi, kot so droni. Da smo pri zagotavljanju varovanja meja premalo učinkoviti nakazuje tudi podaljšanje mejnih kontrol na avstrijski meji, ki se bi jim lahko kmalu pridružili še na italijanski strani. Da ne bom predolg, davčno stabilno poslovno okolje oziroma zanj ključna davčna reforma, vse, kar bi morala ta vlada napraviti po našem mnenju, je, da bi pustila našo dohodninsko reformo, da bi se postopoma uveljavljala. Pa so šli, ne vemo zakaj, takoj v razveljavitev in ustavitev naše davčne reforme. Da povzamem, zaradi tega, ker ste ustavili našo dohodninsko reformo, se vsem nam obetajo višji davki in nižje plače, tako preprosto je to. Ob tem, da bi morali pomirjati situacijo v teh negotovih časih in razmerah, se odpirajo fronte s kmeti, medicinskimi sestrami, s številnimi družbenimi skupinami. In žal glede napovedanih reform zdaj ugotavljamo, da bo 2023 leto reform prazno leto, leto časovnic. In bojimo se, da bo tak celoten ta mandat. Potrebno pa je na koncu povedati s strani Nove Slovenije, da bo današnja dolgotrajna razprava žal samo sama sebi namen. Če povem po domače, psi bomo lajali, karavana pa bo šla dalje. Predlagateljem interpelacije smo povedali, da pričakujemo, da bodo prišli s predlogom konstruktivne nezaupnice. Potrebno je namreč, da politiko kritike in rušenja nadomesti politika alternativ, da damo alternativne predloge, kako reševati zadevo, in na desnosredinskem bloku imamo rešitve za to. Žal se predlagatelji za to niso odločili. Zaradi tega tvegamo, da bo ta razprava trenutno precej razglašeno koalicijo vsaj začasno poenotila in utrdila v svojih prepričanjih in načinu delovanja, ki pa za Slovenijo in Slovence ni dober. dober. Najmočnejše orodje opozicije bo, žal, to je nevarnost, izzvenelo v prazno. V NSi pa ne bomo nehali opozarjati na zablode te vlade in pomembnost ponujanja tudi alternativnih rešitev na področjih, kot so zdravstvo, energetska samooskrba, predvidljivo poslovno okolje ter pomirjanje vzdušja v državi, kar je ključno za našo lepšo skupno prihodnost. To je naša dolžnost in to ljudje od nas tudi pričakujejo.

Vlagatelji interpelacije v stranki SDS so med drugim navedli, da želijo v okviru interpelacije oceniti, v kolikšni meri so Vlada Republike Slovenije in koalicijske partnerice uresničevale ustavno prisego, ki so jo podali predsednik Vlade Republike Slovenije ter ministrice in ministri Vlade Republike Slovenije. Podali so naslednjo prisego: »Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.« Enaka prisega zavezuje tudi nas poslance, ki moramo po teh merilih zastopati svoje ljudstvo. Vsi, ki smo nosilci te prisege, smo prav tako skrbniki te prisege. Vsak izmed nas predstavlja enega izmed členov sistema varovalk, ki snujejo demokratični ustroj Republike Slovenije. V ponos mi je, da lahko potrdim uresničevanje zaprisege s strani prav vseh naših ministric in ministrov. Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je ponovno uspela umestiti Republiko Slovenijo v jedrno Evropo in nas zopet povezala z načeli spoštovanja demokracije, vladavine prava in človekovih pravic. Prav tako je s svojimi diplomatskimi veščinami okrepila bilateralne odnose z državami, kar je še posebej ključno v luči okrepljenih groženj mednarodne varnosti in negotovosti v mednarodnem trgovanju. Republika Slovenija in Evropska unija ohranjata tudi danes interes za krepitev odnosov na Zahodnem Balkanu, pri čemer je slovenska diplomacija nanizala številne diplomatske uspehe, predvsem v vlogi pri podelitvi statusa kandidatke Bosne in Hercegovine za članstvo v Evropski uniji. številnimi pomembnimi sporazumi je med drugim tudi okrepila mrežo gospodarskih svetovalcev na slovenskih veleposlaništvih in pomagala premostiti izzive mnogih slovenskih podjetij, ki poslujejo zunaj Slovenije, s čimer je nedvomno dopolnila prizadevanja ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana. Minister Han in njegov resor so nedvomno med bolj zaslužnimi za uspešno reševanje energetske krize in blaženje njenih posledic, za kar sta bila pripravljena dva pomembna interventna zakona. Kljub številnim izzivom zaradi energetske krize aktivnosti na drugih področjih ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, niso zastala. Pripravljeni so bili številni drugi ukrepi, katerih namen je prispevati k zelenemu prehodu, povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj ter k povečevanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Naj posebej izpostavim načrtovani naložbi v visokotehnološki center za proizvodnjo podobnih bioloških zdravil v Lendavi v Republiki Sloveniji. Gre za eno izmed najvišjih tujih neposrednih naložb v zgodovini Slovenije, kot tudi največjo posamezno naložbo v Lekovi zgodovini. In pa poseben zakon o sofinanciranju ključnih letalskih povezav za slovensko gospodarstvo in turizem ter program za večjo letalsko povezljivost v Republiki Sloveniji. Ob vsem tem pa je ministrstvo, ki ga vodi Matjaž Han, ob reorganizaciji vlade več kot uspešno integriralo področje športa v svoji pristojnosti in odločno zakorakalo naproti krepitvi športa v Sloveniji. Napori so že bili deležni tudi številnih pohval s strani stroke. Stroka je pozdravila tudi napore ministrice za pravosodje dr. Dominike Švarc Pipan, katere resor je praktično takoj ob nastopu uspešno imenoval 13 državnih tožilcev, katerih imenovanje je bilo predhodno blokirano, in s tem okrepila vladavino prava v državi ter ugled Republike Slovenije v Evropi. S spremembo Uredbe o sodelovanju policije, državnega tožilstva in drugih pristojnih državnih organov je Ministrstvo za pravosodje saniralo poseg prejšnje vlade v razmerje med državnim tožilstvom in policijo. Odprava neustavnosti je tudi tema, ki je predmet razprave v današnji interpelaciji. Na ta del razprave dobro odgovarjajo prav dosežki Ministrstva za pravosodje. V novelo Zakona o državni upravi je bila vnesena pristojnost Ministrstva za pravosodje za sistemsko izboljšanje položaja otrok in mladostnikov v pravosodnih postopkih, v okviru katerega ministrstvo pripravlja ukrepe tako imenovanega otrokom prijaznega pravosodja. Na vložitev pa je že pripravljen predlog zakona, ki bo odpravil negativne posledice za državljane v zvezi s prekrškovnimi postopki in izrečenimi globami na podlagi neustavnih ali nezakonitih ukrepov prejšnje desne vlade v obdobju epidemije covida-19. Pri sanaciji nekaterih nepravilnosti prejšnje vlade je bil nadvse uspešen tudi minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek. Na ministrstvu, ki ga vodi, so v zelo kratkem času izpolnili eno najbolj nujnih in pomembnih ter hkrati prednostnih nalog. Pripravila in uskladila sta se dva temeljna dokumenta, Sporazum o partnerstvu z Evropsko komisijo in Program izvajanja evropske kohezijske politike 2021–2027, ki Sloveniji omogočata dostop do približno 3,2 milijarde evropskih sredstev. Sklenjena sporazuma sta predstavljala enega izmed dveh največjih virov evropskih sredstev, ki jih Republika Slovenija lahko prejme z naslova Evropske unije. Verjamemo, da bo tudi Ministrstvo za finance, ki si v tem trenutku prizadeva za uspešno realizacijo črpanja sredstev iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost, zagotovilo tudi pritok drugega največjega vira evropskih sredstev, ki je letos na voljo Republiki Sloveniji. Nadalje je za programsko obdobje 2021–2027 Evropska komisija odobrila 11 od 13 programov Interreg, v katerih sodeluje naša država. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je že tretjič dobilo mandat za opravljanje treh čezmejnih programov, in sicer z Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Ministrice in ministri Socialnih demokratov delajo uspešno in uresničujejo svojo zaprisego, zato nas preseneča, da se je vlagatelj odločil uporabiti eno izmed orodij Državnega zbora za uresničevanje skrbništva nad zaprisego, ki pa ni prva, ki jo ta sklic Državnega zbora obravnava. Žal pa je tudi ta vložena v enakem duhu, kot sta bili prvi dve. Zopet ni ne duha in ne sluha v tehtnih razlogih, premišljeni argumentaciji in neizpodbitnih dokazih za odpoklic ministrov in ministric v Vladi Republike Slovenije. Že nazadnje smo poudarili, da je interpelacija seveda orodja opozicije, s katerim opozicijske poslanske skupine izvršujejo svoje ustavno poslanstvo nadzorovati delo izvršne veje oblasti pa tudi ravnanja koalicije, ki so ji državljanke in državljani zaupali v upravljanje države na poštenih in demokratičnih volitvah. Toda uporaba tega orodja terja globok in trezen premislek in ne periodično uporabo za izvajanje strankarskega piarovstva, kot smo mu zopet priča v tem primeru s strani ene izmed opozicijskih strank. Ne gre pa zgolj za zasledovanje strankarskih ciljev, ki so posledica te interpelacije. Prav tako gre za ponovno degradacijo legitimnosti interpelacije kot sredstva za nadzor dela izvršne veje oblasti. Pomembno je namreč tudi, kako je uporaba interpelacije dojeta s strani državljank in državljanov. Prvi dve interpelaciji sta bili seveda neuspešni in glede na argumente vlagateljev v celoti brez tistih temeljnih lastnosti, ki interpelaciji podajo pridevnik legitimna. Žal pa smo v Poslanski skupini Socialnih demokratov med seznanjanjem z vsebino te interpelacije, ki jo obravnavamo danes, zelo hitro ugotovili, da tudi današnja s strani vlagatelja ni bila deležna legitimnosti. Zato ponavljam vprašanje kolega Bakovića iz predhodne interpelacije: »Ali je legitimna in na materiji utemeljena takšna interpelacija, ki je vložena v konstruktivnem duhu v odnosu do državljank in državljanov, luksuz?« Zaenkrat je odgovor na to vprašanje žal, da. Pri nadzorstveni vlogi, ki jo Socialni demokrati vršimo kot člani koalicije, pa lahko ocenim naše delovanje kot konstruktivno. Kot vladna stranka in koalicijska partnerica se vključujemo v prav vse segmente dela te koalicije, od oblikovanja zakonodaje do priprave vseh ključnih reform, ki so trenutno v usklajevanjih. Naše primarno vodilo pri tem pa ostaja krepitev social demokratskih vrednot. Zakonodaja in reforme morajo zagotavljati zaščito najranljivejšim družbenim skupinam ter krepiti univerzalno dostopnost javnih servisov, kot so vrtci, izobraževalne ustanove, domovi za starejše in zdravstvene ustanove. V razmerju do vseh vzgojiteljev, učiteljev, negovalcev, zdravstvenih sester, zdravnikov in prav vsakega delavca pa zagotoviti, da bo njegov socialni in ekonomski položaj v družbi odseval njihov trud ter njihovo delo. In dovolite mi, da sem do uresničevanja naših vodil v tej koaliciji konstruktivno kritičen in demonstriram, da v tej vladi obstaja prostor za konstruktivno kritiko med njenimi članicami. V Poslanski skupini Socialnih demokratov smo namreč izrazili skrb nad pričakovanji, ki jih z državljankami in državljani Slovenije delimo glede zakonodaje in reform. Slednja so pričakovano visoka. Predvsem do kritičnih reform, ki jih čim prej potrebujemo na področju zdravstva, plač v javnem sektorju ter pokojnin. Vse reforme so deležne visoke stopnje ambicioznosti, katere si Slovenke in Slovenci seveda zaslužijo, vendar smo v Poslanski skupini Socialnih demokratov prepričani, da so sposobne zastopati interes slovenske javnosti v najširšem smislu le skozi konsenz in temeljito usklajevanje med vsemi koalicijskimi partnericami. V tem duhu Socialni demokrati zasledujemo progresivnost davčne politike, ki naslavlja luksuz in krepi vitalnost dela. Kličemo po reformi plačnega sistema, ki stabilizira življenjski standard in odraža cene najosnovnejših dobrin, promoviramo zdravstvo, ki je usmerjeno v končnega uporabnika in ni orodje za okoriščanje. V interesu vseh je namreč, da bi predvidene reforme krepile javno, in pri tem smo se Socialni demokrati zagotovo izkazali ter uveljavili kot največji borci za krepitev javnih storitev in položaja javnih uslužbencev ter dostopnosti javnih ustanov za vse državljanke in državljane. To je zagotovo eden izmed temeljnih elementov socialne demokracije v trenutni vladi. Prav zato smo predsednika Vlade v ponedeljkovem vprašanju opozarjali na strahove ljudi pred ukinjanjem izpostav državnih servisov in ga vprašali, kako bo kot predsednik Vlade poskrbel, da reformni procesi ne bodo zmanjšali dostopnosti javnih servisov za ljudi ter zagotovili, da pod njegovo vlado ne bomo ukinjali izpostav državnih organov, javnih servisov in storitev v lokalnih okoljih. Prav zato smo v preteklih mesecih kot poslanska skupina prenesli vprašanja, ki so se nanašala na ukinjanje zdravstvenih domov in postaj ter okenc upravnih storitev in krajevnih uradov. Nenazadnje pa lahko prav zato na tem mestu zaprisežem k nadaljevanju teh prizadevanj s strani Socialnih demokratov. Ostali bomo branik javnega in zastopniki interesov državljank in državljanov v tej koaliciji, ostali bomo borci za solidarno slovensko družbo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Preden preidemo na razpravo poslank in poslancev, predajam besedo prijavljenim ministricam in ministrom, in sicer prvi dajem besedo ministrici Tanji Fajon. Izvolite. Hvala lepa predsedujoča. Spoštovani poslanke in poslanci, draga ministrska ekipa, vsi zbrani! Od lanskega novembra že tretjič stojim pred vami, že tretjič na poziv opozicije, ki se ves čas trudi dokazati, da delam slabo, da dela vlada slabo, da delajo ministri slabo. Institut interpelacije vlade, politika po mojem mnenju uporabi takrat, ko so razmere v državi izredne, ali ko je nemogoče, da bi državljani živeli normalno. Jaz ne vidim, da je takšna situacija. So pa razmere, ki terjajo izboljšanje zdravstvenega, socialnega, pokojninskega, davčnega sistema. In kot smo obljubili v tej vladi, smo se teh sprememb tudi lotili. Socialni demokrati smo v tem procesu konstruktiven člen v koaliciji, tudi širše, naša politika je odločna, je tudi umirjena in ne ustvarjamo konfliktov, se pa trudimo res spodbujati sodelovanje. Zavedamo se, da se stališča lahko zelo razlikujejo med nami, da so pogledi, reševanje težav lahko tudi zelo drugačni, ampak v tej vladi nimamo vodilne vloge, smo pa trden del ekipe in se zelo jasno zavedamo našega poslanstva in naše odgovornosti, to kar smo tudi večkrat skupno slišali v tej dvorani, da si želimo izboljšati življenje vseh ljudi. Jasno je, da nobena sprememba, nobena reforma nikoli ne bo sprejeta soglasno ali pa s popolno naklonjenostjo vseh ljudi, saj vsaka sprememba odpira vprašanja, zbira nelagodje, odpira tudi strahove in zgodi se tudi kakšna napaka, vendar znamo slišati, znamo poslušati in naše delo je namenjeno ljudem. V tej dvorani je bilo tudi večkrat slišati danes, da si vsi želimo pomiriti ljudi. Jaz bi iskreno želela, da res k temu vsi prispevamo. Morda smo nekateri ali ste nekateri prehitro pozabili, kakšna je bila podoba, slika Slovenije še pred letom dni in da si danes resnično želimo zgraditi moderno, odprto, tolerantno, strpno, napredno državo, ki bo temeljila na vrednotah, ki jih gradi Evropa, demokracije, človekovih pravic, spoštovanja, solidarnosti. Vse to delamo, krepimo institucije, krepimo svobodne medije, krepimo nevladne organizacije, krepimo dostojanstvo in pa našo civilno družbo in strokovno javnost.

Glede na ministrstva, ki jih vodimo, si Socialni demokrati v vladi seveda prvenstveno prizadevamo za močno, odprto gospodarstvo, za skladen regionalni razvoj, uspešno črpanje sredstev iz evropske blagajne, za pravno državo ter za uspešno zunanjo politiko, prodorno diplomacijo, za Slovenijo v jedru Evropske unije in ugledno v svetu. Jaz sem ponosna, da štirje ministri Socialnih demokratov delamo dobro, da kljub težkim razmeram vztrajamo pri premagovanju ovir in da kljub kakšni napaki – tega tudi nikoli nismo zanikali – napredujemo. Predvsem pa sem zadovoljna, da smo vzpostavili dobro medresorsko sodelovanje med našimi ključnimi ministrstvi, dopolnjevanje s celotno ministrsko ekipo in da se to delo odraža tudi ne samo doma, ampak tudi na mednarodnem prizorišču. Na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, ki ga vodi Matjaž Han, so ukrepi v veliki meri usklajeni v pomoč gospodarstvu pri energetski krizi in zagotavljanju stabilnejšega poslovnega okolja. Spremenili smo način reguliranja cen pogonskih goriv. Pomembno je, da se povečuje in gradi partnerstvo in zaupanje med politiko in gospodarstvom, kar minister uspešno dela, in s tem povečujemo produktivnost in dodano vrednost gospodarstva. Na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, ki ga vodi dr. Aleksander Jevšek, skrbimo za uspešno črpanje evropskih sredstev in enakomeren regionalni razvoj. V zelo kratkem času smo zaključili prednostno nalogo te vlade, preprečili smo izgubo evropskih sredstev. V Sloveniji smo zagotovili, da bomo lahko dostopali do približno 3,2 milijarde evropskih sredstev. In s temi sredstvi bomo spodbujali tisto, kar je prihodnost: zeleni preboj, pravičen prehod v socialno vključenost, digitalizacijo in razvoj. Socialni demokrati se zavedamo tudi, kaj pomeni trdna pravna država, trdna demokracija, svoboščine. Dr. Dominika Švarc Pipan, ki vodi pristojno ministrstvo, pripravlja pomembne posodobitve pravosodnega sistema. Odpravili smo blokado imenovanja državnih tožilcev. Popravljamo krivice, izpolnjujemo zaveze in ščitimo državljane glede covida-19. Preprečujemo porast nasilja, predvsem nad ženskami. Gradimo tudi ključne ukrepe v boju proti korupciji. Pri reformi pravosodja res sledimo rešitvam, ki bodo povečale učinkovitost, kakovost pravosodja, izboljšale sistem za vse uporabnike. Kako zagotavljamo Pakt stabilnosti na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, ki ga vodim sama? Z zavedanjem, da so temelj blagostanja naše države in njenih državljanov predvsem dobri odnosi in dobri odnosi na prvem mestu s sosednjimi državami. Zato sem izjemno vesela, da je Hrvaška v našem mandatu vstopila v schengen, vstopila v evro in da bomo lahko okrepili naše zaupanje, to bo olajšalo poslovanje podjetij, stikov med ljudmi na obeh straneh meje. Tudi slovenska zunanja politika je pomagala politično stabilizirati Zahodni Balkan, kar pozitivno vpliva na investicije v regiji. Ključno smo prispevali k statusu kandidatke Bosne in Hercegovine, k umiritvi notranjepolitične situacije v Črni gori, kar nam partnerji iskreno priznavajo. Smo tudi trden, zavezan partner pri pomoči Ukrajini v grozljivi vojni, ruski agresiji, ki traja že dlje kot leto dni, s humanitarno, materialno in drugo pomočjo. Pridružujemo se pobudam, namenjenim obsodbi najbolj odgovornih za grozljive človeške zločine. Dogovarjamo se o povojni obnovi Ukrajine, pomagamo beguncem, ranjencem in tako bomo delali z željo, da se vojna čim prej konča, da bo lahko zavladal trajen in pravičen mir. Z učinkovito zunanjo politiko se borimo tudi proti energetski revščini. Slovenskim podjetjem pomagamo iskati nove priložnosti na trgih ob izgubi tudi ruskega trga. Krepimo slovensko diplomatsko mrežo, ki je tudi v službi slovenskega gospodarstva. Odpiramo dve novi veleposlaništvi, v Etiopiji in Alžiriji, odpiramo Slovenijo svetu. Veliko dela seveda naše ministrstvo namenja v zadnjem finalu kandidaturi Slovenije za nestani sedež v Varnostnem svetu Združenih narodov. Krepimo ob tem stike z državami Afrike, Latinske Amerike, Zaliva, širimo partnerstva za skupno reševanje globalnih problemov, energetskih, podnebnih, prehranskih, migracijskih. To je naša kandidatura Slovenije, to je prestižno glasovanje, ki bo v začetku junija in jaz si tu želim skupnega nastopa, ker gre za nacionalni projekt, s katerim bomo na koncu, če uspemo, zadovoljni vsi. Ne samo zadovoljni, to bo za Slovenijo izjemna priložnost v mednarodnem svetu in politiki, da zastopamo svoje interese, sokreiramo svetovno politiko, s tem krepimo politične, gospodarske stike in pa predvsem odnose med ljudmi. Osebno sem glede članstva optimistična, saj sem prepričana, da pozitivna čustva dajejo delu vedno zagon, tako da mogoče izkoristim to priložnost in vas vse skupaj povabim, da naredimo ta skupni napor, da Slovenija v tem projektu v juniju tudi uspe, gre za skupen projekt. Pričakujem tudi, da bomo v nadaljevanju res delovali konstruktivno, delovali skupaj in enotno, tako kot je pravzaprav predlagatelj v začetku svojega nastopa tudi povedal. Da se spomnimo, kaj Slovenija lahko je in kakšno moč lahko ima, če je združena in povezana. To pa od vseh nas politikov, vseh, ki smo v javni sferi, terja spoštljivo komunikacijo, terja kulturo dialoga. Tudi če rečem, tuji veleposlaniki nas spremljajo, kaj se dogaja, kaj se piše, kaj se dogaja na socialnih omrežjih, in to tudi daje zgled naši državi v tujini. Lahko rečem, večkrat, ko se vrnem s poti, sem ponosna, ker Slovenija uživa ugled neke zanesljive države partnerice, da smo na zemljevidu držav, ki spoštujejo vrednote miru, spoštovanja, solidarnosti, človekovih pravic, in da se potrudimo, da vsi k temu prispevamo, nenazadnje smo vsi kot politiki največji zgled našim ljudem in državljanom in po nas se zgledujejo, zato bodimo spoštljivi drug do drugega, kljub raznolikim mnenjem. Vlada pa, še enkrat, zna poslušati, zna delati, je trdna v svoji odgovornosti in se vseh sprememb loteva z vsem znanjem in potencialom, ki ga imamo skupaj z državljankami in državljani Republike Slovenije. Hvala za zaupanje. Danes bo en naporen dan, bo težek dan. Ne vem, koliko bodo imeli ljudje zares koristi od tega, ampak prav je, da si tudi povemo, kaj razmišljamo, kaj mislimo, in da resno in odgovorno začrtamo pot za delo naprej. Hvala.

Po ustavi je Slovenija demokratična republika, v kateri imamo vsi prebivalke in prebivalci svobodno pravico, da se združujemo v politične stranke, da volimo, da smo izvoljeni in na koncu imamo tu v parlament, kjer predstavniki ljudstva sedimo – zakaj? Zato da bi se skupaj pogovarjali o tem, kako to državo narediti boljšo, kako reševati probleme, s katerimi se ljudje soočajo. Za to je parlament. Kot je rekel naš bivši kolega Franc Trček: »Parlament naj bi služil javni rabi uma.« Kako bi to izgledalo? Recimo, če bi danes imeli razpravo, v kateri bi vsi skupaj javno uporabljali um, bi si postavljali vprašanja, kot so, zakaj slovensko zdravstvo ustvarja čakalne vrste. Imeli bi analizo, pogovarjali bi se o rešitvah, pretresali, katere so dobre, katere ne, kdo se s katerimi strinja, kdo se ne. Postavljali bi si vprašanja, zakaj si mladi ne morejo privoščiti stanovanj. Postavljali bi si vprašanja, kot so, zakaj slovenski pokojninski sistem daje take pokojnine, kot jih daje. Ampak mi se o tem ne pogovarjamo. To ni temelj današnje razprave. Današnja razprava ni javna raba uma, ampak je javna zloraba uma. Če pogledate besedilo interpelacije boste videli, da se v teh temeljnih vprašanjih stanovanj sploh ne omenja, pokojnin se sploh ne omenja, o zdravstvu je dober odstavek, je pa 14 strani o kulturnem marksizmu, enopartijskih totalitarnih režimih, likvidacijah in podobnih strašilih. Se pravi, ta razprava ne bo javna zloraba uma po nesreči, ta razprava bo javna zloraba uma po zasnovi. Vsak človek, ki živi v državi in pogleda okrog sebe, bo vedel, da ni nikakršnih enopartijskih totalitarnih režimov, likvidacij ali kulturnega marksizma. Ne, to so izmišljena strašila, s katerimi poskuša nekdo v ta prostor prinašati nemir. Zanimivo je, to vam lahko povem iz lastnih izkušenj, da nismo narod, ki ne bi znal javno uporabljati uma. Recimo, v stranki se pogovarjamo točno na ta način, kot sem opisal, iščemo, kako bomo prišli skupaj do čim boljših rešitev, ko se pogovarjam na ministrstvu z različnimi deležniki, ne vem, s socialnimi partnerji, z invalidskimi organizacijami, z izvajalci teh in onih programov socialnega skrbstva, prav tako, sprašujemo se, kako bomo skupaj izboljševali življenja ljudi. Zadnjič smo imeli otroški parlament, tukaj so sedeli otroci– kaj so oni delali? Spraševali smo se o tem, zakaj se pojavljajo duševne stiske med mladostniki in otroki. Vsi po vrsti so se javljali, nihče se ni nažigal med sabo, ampak so se lepo skupaj spraševali, kako priti do odgovorov na vprašanje, ki smo si ga zastavili. Obstaja pa ja ena skupnost v državi, ki se pa res ne zna pogovarjati, in to je ta skupnost političnih strank v Državnem zboru. Jaz sem bil v tej instituciji osem let, jo dobro poznam. In danes ne bomo gledali razprave, ki bi bila namenjena temu, kako izboljšati stanje stvari v državi, danes bomo gledali tekmovanje v tem, kdo bo imel bolj bombastičen nastop za kamere, kdo bo bolj nažgal po vladi, kdo bo povedal večjo neumnost o stanju stvari v državi. Na žalost bo to naslednjih naslednjih 10, 11 ali kakorkoli ur razprave je še ostalo. Zakaj to počnete? Ne gre za golo diskreditacijo te vlade, gre za demonizacijo te vade, ker ko govorite o kulturnem marksizmu, likvidacijah, totalitarnih režimih in tako naprej, to nekaj pove. Pove, da o tej vladi nočete povedati nič drugega, kot da je to vlada oziroma ljudem hočete sporočati, da je to vlada, ki naj bi, tako beremo med vrsticami v interpelaciji, naravnost spodkopavala temelje zahodne civilizacije. Se pravi, vlada ni tista, ki naj bi delala to, kar dela, in lahko vam povem, kaj dela. Če grem direktno na vaše očitke, pravite ukinjamo državnost. V resnici se je ta vlada takoj po svojem nastopu odločila, da bo obnovila Dramo kot eno temeljnih kulturnih inštitucij. Naša ministrica se je takoj zavzela, da se slovenski jezik začne uporabljati tudi v tistih aplikacijah, kjer se ne, recimo z Applom se pogaja mesecev, da se začnejo končno Applovi telefoni in tablice in računalniki uporabljati tudi v slovenskem jeziku. Takoj smo začeli urejati stanje stvari na RTV, ki nam razpada pred očmi, odkar je prejšnja vlada tam izvajala neke eksperimente. Potem pravite, da napadamo podjetnike. Prejšnja vlada je za 14 mesecev prekinila socialni dialog, mi smo ga oživili. In, recimo, z našega resorja, resorja Ministrstva za delo, so bili vsi predlogi, ki so prišli v parlament, usklajeni tako s sindikati kot z delodajalskimi zbornicami. Ali je to napadanje podjetnikov ali je socialni dialog, ki ga prejšnja vlada ni vršila, ta ga pa? Pravite, da naravnost ogrožamo prihodnost slovenstva, ker smo ukinili Urad za demografijo. Tisti urad se je ukvarjal – s čim? Obešali so neke plakate po Sloveniji, ki naj bi promovirali višjo rodnost, ni se pa spraševal o tem, v kakšnih pogojih živijo mlade družine. Mi smo namesto tega postavili Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki ima dva glavna cilja, prvi cilj je omogočiti, da bo imel vsak možnost strehe nad glavo po dostopni ceni. In drugi, da bo vsakemu omogočena dostojna starost v tej državi, vendarle smo starajoča se družba. To so stvari, če samo naše resorje opisujem, ki jih v resnici ta vlada počne, da ne omenim tega, ko se pogovarjamo o družinski politiki, da smo omogočili starševski dopust, dvignili minimalno plačo in zagotovili dvojni otroški dodatek čez zimo. To so stvari, ki jih v resnici ta vlada počne. Ampak ne, danes se ne bomo pogovarjali o tem. Danes se bomo pogovarjali o totalitarnih režimih, kulturnem marksizmu in likvidacijah. To je raven razprave, ki jo predlagatelji izvajate. izvajate. Moje sporočilo je naslednje. Ne, ljudje niso prestrašeni, ljudje so zmedeni zaradi tega, ker namesto, da bi se pogovarjali o tem, o čemer se v vladi želimo pogovarjati, to je o napovedi različnih reform. Želeli smo sprožiti demokratično razpravo o tem, kakšna družba želimo postati do leta 2030. Vi ustvarjate zmedo s tem, da pač se pogovarjamo o stvareh, ki nimajo nikakršne zveze s slovensko prihodnostjo, še manj s slovensko realnostjo. Zveze imajo samo s tem, da poskušate v slovenski javni prostor z zlorabo javnega uma vnašati zmedo. zmedo. Če potegnem črto, kritike smo vedno pripravljeni poslušati, viharji, kakršne ustvarjate danes, bodo pa ostali v kozarcu vode. Saj veste, danes interpelacija, rezultat vam lahko po glasovih napovemo že vnaprej. Jutri je nov dan. In če tudi sam zaključim s tem, kako se približati duhu ustave. Duh ustave se bo v Sloveniji začel spoštovati takrat, ko se bomo vse politične stranke začele obnašati odgovorno, tako do svobode govora – ker ko nekaj rečeš, se moraš pač za to zavedati tudi svoje odgovornosti kot do demokratičnih instrumentov, ki jih slovenska ustava omogoča. Ja, omogoča interpelacije in omogoča referendume, ampak te instrumente uporabljamo takrat, ko imajo smisel, ne takrat, ko je njihov edini smisel povzročanje panike in zmede. Ko bomo nehali zlorabljati slovensko ustavo za to, da bomo tekmovali, kdo bo imel bolj teatralni nastop za gledalce tretjega kanala Televizije Slovenija, in začeli ta prostor uporabljati za to, da se bomo med sabo poslušali in slišali, takrat bomo lahko začeli govoriti o tem, da postajamo sodobna demokratična družba, kakršna naj bi po ustavi tudi bili.

Na Ministrstvu za kulturo nas je junija lansko leto pričakalo resnično nezavidljivo stanje. Javno obljubljeni projekti niso imeli finančne podpore, niso bili uvrščeni v nacionalne nacionalne razvojne programe, popolnoma je bil pretrgan ves dialog s civilno družbo, iz nevladnih organizacij na področju kulture si je vlada naredila nasprotnike, kar se je pokazalo tudi danes, in znižali so sredstva za njihove programe, njihovo mesto so brez dialoga z vsemi deležniki želeli nameniti Prirodoslovnemu muzeju, katerega v to debato prav tako niso vključili. Zaupanje javnosti v ministrstvo je bilo resnično na najnižji točki. In to je zgolj nekaj primerov. Namesto da bi se prejšnja vlada in ministrstvo ukvarjala z reševanjem številnih problemov na področju kulture, tudi tistih, ki so se kopičili, in tistih, ki jih je prinesla epidemija, so raje našli čas za hitrsko in amatersko ustanovitev muzeja osamosvojitve, ki pa je pravzaprav simptom delovanja prejšnje vlade. Očitki v interpelaciji so seveda vsi neresnični. Gre za zavajanja in manipulacije in je povsem jasno, da smo jih že večkrat in jih bo tudi ta razprava tukaj vsakega posebej ovrgla. Muzej je bil, kot že večkrat rečeno, ustanovljen brez jasne strokovne razprave. Zakaj je ni bilo, je odgovor na tisti strani. Prav tako brez vizije, mimo opozoril vse strokovne javnosti, izpolnjeval ni nobenih strokovnih standardov. Če povem drugače, ni imel ne prostorov ne zbirke. Gostoval je takrat, ja, v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, torej tistim, s katerim smo zdaj oba zavoda tudi združili. In še več, na začetku ni bil niti vpisan v register muzejev. Tako resna država ne ustanavlja resne institucije. Poleg tega je prejšnja vlada ob ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve bodoči prostor zanj namenila v prostorih Arhiva Slovenija na Poljanski cesti. Temu arhivu so bili prav ti prostori dodeljeni že leta 1994 in na ta način je ogrozila dve desetletji trajajoča prizadevanja za prostore Arhiva. In treba je še enkrat poudariti, ne glede na to, kar boste v razpravi slišali, tam obstaja samo eno veljavno gradbeno dovoljenje in načrt, in to je za prenovo Arhiva Slovenije. Ta ni bil spremenjen in prejšnja Vlada ga ni spremenila. Ne smemo pozabiti ob tem tudi na dejstvo, da imamo številne druge institucije, ki se s tem zbiranjem, interpretiranjem gradiva že ukvarjajo. Ukvarjajo kar kaže tako obisk kot razvoj institucij. Ukvarjajo se že 30 let, od leta 1991 do danes. To tudi številni dogodki, ki so bili ob 30-letnici samostojne Slovenije, seveda na to kažejo. In karkoli se pove drugega o teh kulturnih institucij, je žal omalovaževanje njihovega dela. In mi smo tukaj, da njihovo delo predstavimo objektivno in ga tudi branimo, kajti kulturne institucije v Sloveniji delujejo dobro. Našo odločitev so podprla tako strokovna kot tudi veteranska društva in s to odločitvijo se bo podprlo še bolj raziskovanje in strokovna obdelava obdobja slovenske osamosvojitve in demokratizacije družbe. Ampak to ni vse, nemudoma smo začeli z drugimi projekti, namreč vemo, da se na ta način ne more sprejemati odločitev, zato smo na področju muzejev ustanovili delovno skupino, ki intenzivno dela in tudi pripravlja reformo muzejske stroke in pa nov strateški načrt. Glede Drame, ki je bila omenjena, lahko z veseljem povem, da smo jo že poleti uvrstili med nacionalne razvojne programe, zagotovili sredstva, ki jih ni bilo, in prav tako smo to postavili za eno ključnih investicij te vlade. Danes projekt teče gladko, po zadani časovnici, vloženo je bilo tudi gradbeno dovoljenje in ga posodabljamo z vsemi, tudi s sodobnimi smernicami. Ta vlada namreč dela to zato, ker razume pomen kulture za družbo, razume njen razvojni potencial, razume njen pomen za trajnostni razvoj in nujnost stabilnega okolja in delovnih pogojev za to, da lahko naši kulturni delavci in delavke nemoteno delajo in delajo tudi v javnem interesu. Prejšnja vlada je uvedla škodljive posledice tudi na področju medijev. Spomnim naj le na agonijo STA, ki ste jo morda že nekateri izmed vas pozabili, ki je povzročila več mesečno izčrpavanje te naše javne agencije, prav tako pa smo tudi sprejeli Zakon o RTV Slovenija, kjer se strankarska politika po več kot 20 letih umika iz upravljanja in vodenja RTV Slovenija. Temu bo tudi sledila širša reforma medijske zakonodaje, ki je tudi potrebna, kajti imamo 20 let star zakon. Enako je na področju slovenskega jezika, kjer prav tako zakonodaja ni pripravljena na izzive digitalizacije v 21. stoletju. Poleg spremembe zakona pa ste morda ravno včeraj lahko tudi brali, da se dogajajo prav tukaj že prvi premiki, ki smo jih uspeli doseči v mandatu te vlade. Odločno smo podprli slovenski film, ki je bil sistematično leta in leta zanemarjen, prejšnja vlada pa mu je za to leto, leto 2023, v proračunu še znižala sredstva, kar smo seveda mi nemudoma popravili in sredstva dvignili skoraj za polovico. Kot smo se zavezali ljudem pred volitvami in kar smo napisali tudi v koalicijsko pogodbo na Ministrstvu za kulturo, smo odprli dialog z vsemi deležniki, s celotnim kulturnim sektorjem tudi za pripravo kulturnega modela. Hodimo po Sloveniji, imamo regijske posvete, pogovarjamo se z ljubiteljsko, institucionalno, nevladno kulturo, samozaposlenimi. Prvič smo vključili tudi občinstvo, kajti zavedamo se, da je kultura del vseh in je steber te družbe. Hkrati urejamo položaj samozaposlenih v kulturi, bolniško nadomestilo, ki se je dvignilo, cenzus, iščemo možnosti za urejanje kolektivnih pravic. Zagnali smo projekt Evropska prestolnica kulture 2025, to bo Nova Gorica z Gorico, kajti ne boste verjeli, tudi tega prejšnja vlada ni uvrstila v načrt razvojnih programov in ni podpisala pogodbe z občino. Ministrstvo za kulturo ji je namenilo 10 milijonov evrov, redno sedimo, imamo sestanke in ta evropska prestolnica kulture bo izvedena pod našo vlado in točno tako, kot mora biti. Prav tako, če gremo naprej, Frankfurt, kjer bo Slovenija častna gostja letos. Tudi tam so bili neizmerni problemi in program, ki je sicer bil dobro zastavljen, ampak finančna realizacija in vse ostalo, žal ni bilo pod prejšnjim vodstvom nikakor, nikakor tako, kot mora biti. Zaradi tega smo takoj poprijeli za roke, uredili sredstva, tudi v rebalansu, ki ga boste dobili v Državni zbor, bodo ta dodatna sredstva zagotovljena, da se bo lahko Slovenija na tem najpomembnejšem knjižnem sejmu, ki ki je pomemben tako za gospodarstvo, kulturo in promocijo Slovenije v tujini, predstavlja tako, kot si slovenska knjiga in država tudi zaslužita. Zato smo opravili po drugi strani v Sloveniji pregled vseh investicij, vse kulturne dediščine, pognali stvari iz mrtve točke in tudi poprijeli za delo tako na občinskih objektih kulturne dediščine skupaj z župani kot na naših državnih investicijah. Tukaj smo zato, ker si želimo ves čas v stiku z vsemi deležniki na vladi izboljšati stanje v kulturi. Želimo si, da bi kultura, ki je bila vedno pod radarjem političnega spektra, dobila pravo mesto v kulturi. Temu se je vlada zavezala in to tudi počne. Gotovo bo kultura po našem mandatu v neprimerno boljšem stanju, kot je bila pred tem, v stanju, ki si ga naša izjemna kultura in umetnost tudi zaslužita. Hvala lepa. Sledi razprava poslank in poslancev, in sicer se je prvi k razpravi prijavil poslanec dr. Martin Premk. Izvolite. hvala za besedo. Od muzeja osamosvojitve, ki je v bistvu povod za to bizarno interpelacijo, saj že vrabci na strehi čivkajo, da je bil ustanovljen kot politično-ideološki projekt prejšnje vlade, ustanovljen brez javne razprave, brez ustreznih prostorov, brez ustreznega gradiva, tak muzej, posebej pa, če ga je kdo videl, tak muzej imenovati državotvoren, je pa res posmehovanje naši osamosvojitvi. Ampak ne glede na to vlada tega muzeja ni ukinila ali likvidirala, kot se pompozno govori, ampak ga je združila v Muzej novejše in sodobne zgodovine in s tem ravno zagotovila, da se bodo z obdobjem zgodovine osamosvojitve ukvarjali zgodovinarji z ustreznimi znanji in bodo imeli za to ustrezne pogoje. Tudi mene kot poklicnega zgodovinarja – v bistvu sem manj kot eno leto politik, sem se pa več desetletij ukvarjal z zgodovinopisjem, muzeologijo, tudi z obdobjem osamosvojitvene vojne, vem dobro, kaj se je dogajalo v zadnjih desetletjih na teh področjih –pravzaprav zelo, zelo, neizmerno zelo zanima, kaj bi se dogajalo v tem muzeju osamosvojitve, če bi se nadaljeval tako, kot je bil zastavljen, kot nek politično-ideološki projekt. Ali bi ta muzej mogoče dobil sežigalnico za neprimerne knjige, pa bi se tam sežigalo knjige, kot se je sežigalo knjigo dr. Repeta o Milanu Kučanu leta 2015 pred samo hišo Milana Kučana? Ali bi v tem muzeju mogoče celo delovala ponarejevalnica dokumentov, da bi se ponarejalo ali prirejala dokumente, kot se je prirejalo dokumente državne varnosti, da bi se diskreditiralo bivšega predsednika Türka leta 2011? Ali bi v tem muzeju mogoče delovala delavnica za retuširanje fotografij? Vemo, da so prav veterani slovenske osamosvojitve retuširali fotografije postroja Teritorialne obrambe v Kočevski Reki iz leta 1990 in iz njih brisali zvezde. Ali bi mogoče v tem muzeju visele fotografije iz gledaliških predstav ali filmov, pa bi se razlagalo, da so to zgodovinske fotografije komunističnih zločinov? To se je dogajalo v tem državnem zboru. Ali bi mogoče bile tam razstavljene neke značke s kljukastimi križi iz leta 2021, pa bi se razlagalo, da so to značke komunistov iz Trbovelj iz leta 1941? Mogoče bi ta muzej dobil prostor za restavriranje kipov, pa bi se vse ekipe, ki so nezaželeni, peljalo tja na restavriranje, kot se je odpeljalo kipe iz Brda pri Kranju. Mogoče bi bila vsebina muzeja celo taka, da bi protestiralo nemško veleposlaništvo, kot je protestiralo pri določenih pogledih nekaterih politikov na zgodovino. Tako pač to izgleda, ko se zgodovina zlorablja za politične namene, ko politične stranke uporabljajo zgodovino za svojo propagando. In zato morajo zgodovino razlagati poklicni zgodovinarji. Poklicni zgodovinarji imajo potrebna znanstvena orodja za obdelavo zgodovine in jo poskušajo predstaviti tudi čim bolj nepristransko. Noben politični organ ali nobena politična stranka nima izključne pravice do razlage zgodovine, ker ne stranke ne njeni politični organi zase ne morejo trditi, da so nepristranski pri pogledih na zgodovino. Tudi Državni zbor ni kraj za razprave, ali je bil nek Lambert Erlich Erlich fašist ali antisemit ali karkoli drugega. Kaj takega se v Državnem zboru ne bi smelo dogajati. Tudi uradnih političnih razlag zgodovine se v Državnih zborih ne bi smelo sprejemati z večinskimi odločitvami. Zakaj? Ker napačne razlage zgodovine lahko spodbujajo politiko izključevanja, sovraštva ali rasizma. To, kar sem zadnje navedel,

parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu iz leta 2009, da je zgodovina stvar poklicnih zgodovinarjev, ne pa političnih strank ali parlamentov. In osamosvojitev Slovenije je vsekakor zgodovinski dogodek, enkraten zgodovinski dogodek v naši zgodovini. Kot je bilo že rečeno, tudi v preteklih desetletjih so se slovenski muzeji ukvarjali, raziskovali zgodovino, prirejali razstave. To, da se sedaj govori, da je ustanovitev muzeja osamosvojitve leta 2001 leto nič za slovensko zgodovino osamosvojitvene vojne, to je dejansko žalitev prav za vse nas, ki se že dve desetletji ukvarjamo z zgodovino osamosvojitve, prirejamo razstave, urejamo zbornike, pišemo knjige. Mimogrede, do zdaj smo bili deležni kvečjemu predvsem iz desnice, kvečjemu, da smo zajedavci davkov, proračunskega denarja, rdeče pijavke, ne vem kaj še vse, ni bilo do zdaj prav velikega razumevanja

popolnoma nesmiselna, kot rečeno, s tem se je kvečjemu zagotovilo pogoje, da bo obdobje zgodovinske in kulturne dediščine iz obdobja demokratizacije in osvajanja Slovenije kvečjemu dobilo pogoje za strokovno znanstveno obravnavo, da se ne bo več politika vtikala v zgodovino, narekovala svoje resnice, kot hoče politika ravno danes z nekim zborom za resnico, z mitingom istine, kot bi se temu reklo v Miloševićih časih, ki ga pripravlja ravno to Društvo veteranov slovenske osamosvojitve, ki drugače rado retušira fotografije, da se ne bo z nekimi mitingi istine in političnimi odločitvami vsiljevalo neke svoje zgodovinske resnice. Resnico, tudi zgodovinsko, nam daje samo neodvisna znanost in na taki resnici mora temeljiti spomin, tudi spomin naroda. In, hvala bogu, je pa resnica pač taka, da kolikokrat jo boste zanikali ali probali spremeniti,

spoštovana vladna ekipa, in sicer zdaj že z umanjkanjem glavnega med njimi, primera Goloba, pa vendarle verjamem, da nas tudi on posluša! Res je, poslanci SDS smo vložili parlamentarni postopek interpelacije o delu vlade Roberta Goloba, ki se je je nekako po letu dni res oprijela oznaka »vlada časovnic«, temu pa tudi lahko brez težav dodamo oznako "vlada ukinjanja državotvornih institucij«, ker dejansko to povsem drži. Kot mariborski poslanec se bom seveda osredotočil na sramotno ukinitev Urada za demografijo, ki je imel sedež v Mariboru. Sedež urada pa je bil v Mariboru zato, ker se je prejšnja vladna koalicija zavezala, to je bilo zapisano v koaliciji pogodbenih strank, ki so sestavljale 14. vlado Janeza Janše, da bo pač Urad za demografijo v Mariboru. Se pravi, na tak način smo mi dejansko udejanjali decentralizacijo v praksi. Zato tudi danes sredi Maribora raste nov sodobni kulturni center Rotovž, v katerem bodo našli mesto mariborska knjižnica, del umetnostne galerije in tudi art kino. Jaz sem gospoda Goloba v ponedeljek ob poslanskih vprašanjih poslušal, je nekako tako dejal: »Zelo sem bil vesel, ko je avtocesta prišla vse do Nove Gorice.« Saj je jasno, tako naj bi se decentralizacija udejanjila v praksi, se pravi, da noben del Slovenije ne bi bil zapostavljen ali pa pozabljen od strani vsakokratne vlade, vlade, pa naj gre zdaj to za cestno infrastrukturo, ki jo je omenjal premier Golob, naj gre za zdravstvene, kulturne projekte in tako dalje. Noben del Slovenije ne bi smel biti zapostavljen. Mi smo priča mačehovskemu odnosu Golobove vlade. Kljub nekaterim njegovim izjavam, ki jih je tako vehementno ob nastopu mandata, je dejal, da bo Maribor da bo Maribor v času njegove vladavine postal protiutež Ljubljani. To se seveda žal ni zgodilo. Pri ukinitvi Urada za demografijo zdaj ni šlo za ta ali oni del Slovenije, ampak se to vprašanje dobesedno nanaša na, če želite, v neki daljši časovni perspektivi, na obstoj celotnega našega slovenskega naroda. To niso neki fluidni pojmi. Če ste si malo statistiko pogledali, od leta 1991, ko smo si priborili, poudarek je na priborili, lastno državo, v nekem 40-letnem časovnem loku dejansko beležimo drastičen upad rojstev, ob tem imamo starajoče se prebivalstvo, ki nas nekako uvršča celo kot majhen narod med najstarejše nacije na svetu. Glejte, to si moramo priznati, v Sloveniji smo priča demografski zimi. In to stanje moramo vsekakor otopliti. Vsi se tudi strinjamo, da Slovenija ne obstaja brez slovenskega naroda, gre za jasno povezavo. Država, narod, ki želi preživeti, ki želi ohraniti svojo kulturo, jezik, način življenja, seveda mora skrbeti za svoje prebivalstvo. Demografski strokovnjaki so izračunali, da smo v Sloveniji v zadnjih štirih dekadah z rojstvi naših otrok zagotavljali le 72 % prebivalstva, potrebnega za ohranitev našega naroda in države. To niso zdaj, tako kot je gospod Mesec prej dejal, da imamo neka strašila, to niso nobena strašila. Glejte, gospod Mesec, to so krute statistične številke. In ravno zaradi tega, iz tega naslova je tretja vlada Janeza Janše 10. oktobra 2020 ustanovila Urad Vlade Republike Slovenije za demografijo, kot rečeno, v Mariboru. Dejansko je šlo za reševanje strateškega, ključnega problema naše Republike Slovenije. Jaz upam, da bom še to vedno odzvanja v ušesih, da brez slovenskega naroda ni Ne tega jemati zelo na lahko, omalovažujoče, ker gre dejansko za trud prejšnje vlade, da bi iz te demografske zime prišli končno na demografsko zeleno vejo, kar se tiče prebivalstva.

da je demografija pomemben del družbenih sistemov in seveda vseh drugih podsistemov. To je tudi bilo žaljivo, zaničljivo s strani gospoda Mesca, ko je dejal, da se je ta urad samo ukvarjal z obešanjem nekih plakatov po Sloveniji. Glejte, mislim, to govori en minister aktualne vlade. Res deplasirana izjava. Kot rečeno, urad se je dejansko ukvarjal s ključnimi izzivi visoke starosti prebivalstva in nizke rodnosti v Sloveniji. Naj vam samo malo osvetlim to sliko, šlo je namreč za področje demografske politike s spodbujanjem materinstva in očetovstva, dvig rojstev, posebna skrb je bila za velike družine, kajti oni so nosilci tega narodnega prirasta v smislu novih rojstev, vzpostavljanje pogojev, da se mladi in ostale generacije ne bi odseljevali iz Slovenije, vračanje Slovencev iz tujine, ob tem seveda tudi varna in dostojna starost, medgeneracijsko sožitje, skladen regionalni demografski razvoj. Je pa urad želel naslavljati tudi izzive glede upravljanja migracij in pa integracije samih tujcev v naše kulturno in delovno okolje.

prenesla na Urad za oskrbo migrantov. Mariborski poslanci Svobode so bili ob tem aktu tiho, nihče med njimi se ni oglasil, pa jih je pet. Jaz sem sam iz naše Slovenske demokratske stranke, šel sem pred kamere in isto bom povedal tukaj, kot sem takrat povedal ob tej ukinitvi urada šlo je za antimariborsko početje, ravno iz tega področja centralizacije in hkrati poniževanja Maribora kot štajerske metropole, in hkrati je šlo za antislovensko početje početje ukinjanja državotvornih institucij. Jasno in glasno povem to, ker dejansko je temu tako. Spoštovani in potem, ko potegnemo pod črto, ravno zaradi tega, ker te svete zadeve za naš narod zelo z lahkoto jemljete, smo videli prej odziv ministra za delo in ministrice za kulturo, se vam dogaja ljudstvo, dogajajo se vam državni uslužbenci, dogajajo se vam zdravstveni delavci, dogajajo se vam upokojenci in dogajajo se vam slovenski kmetje. Ministrica za kulturo mi je dala v bistvu nekako dobro iztočnico za zaključek razprave, ko je govorila tudi o slovenskem filmu.

še bolj noro, še bolj na poskok, tako je bilo v tistem filmu slišati. Glejte, vse ankete že tudi kažejo, neizbežen političen konec se vam nekako obeta. Jaz vseeno mislim, tudi pri vladajoči Svobodi gre zgolj za neko mimobežno politično epizodo, ki se bo zagotovo končala, če ne prej z naslednjimi volitvami. Jaz upam, da ob čim manjših praskah za slovenski narod. Tako da še enkrat, ukinitev Urada za demografijo je bilo sramotno početje v kontekstu našega naroda. Hvala za vaš posluh.

da razpravljamo tako, kot je treba, da poslanci moramo govoriti resnico, ne smemo biti žaljivi in tako naprej. Namreč, sedaj je kolega Kaloh neposredno izzval mariborske poslance. Glede Urada za demografijo bo več povedala kolegica kasneje v razpravi,

pa boste imeli pravico do replike. Resnično, vse poslanke in poslance, ne glede na levo ali desno provenienco, opozarjam, da spoštujmo poslovnik. To ni bil postopkovni predlog in tu nismo razsodišče, kaj resnica je in kaj resnica ni, tako to ne more biti postopkovni predlog. Zdaj pa dajem besedo predlagatelju. Izvolite. Hvala lepa za besedo. V bistvu sem hotel odgovoriti na nekatere, bom rekel, precej specifično predstavljene podatke predsednika Vlade v njegovem nastopu, ampak vmes se je potem zgodil še en nastop podpredsednika Vlade, ki je dejal približno takole, čakamo pa še na magnetogram, mislim pa, da ste ga vsi poslušali, rekel je, da pač »izhaja iz ustave, v kateri piše, da je Slovenija država vseh svojih prebivalcev«. Če bo šel gospod podpredsednik Vlade v Nemčijo pa tam prijavil stalno bivališče ali pa prosil za azil, Nemčija ne bo postala njegova država, samo kraj njegovega bivališča. Enako je tudi v Sloveniji. V ustavi namreč piše naslednje: »Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe.« Podpredsednik Vlade ne pozna izhodišča slovenske ustave in zato pač ni presenečalo tudi to, kar je v nadaljevanju govoril. Ker če nekdo, ki na ustavo priseže, ustave ne pozna v temeljnem bistvu, potem je lahko vse ostalo narobe.

Civilna družba je marsikaj, ni samo tisto, kar kolesari pa je bogato financirano. Velik del civilne družbe javno izraža nezadovoljstvo tudi s to vlado. Torej civilna družba ni nekaj, kar vsakokratna vlada določi, da je civilna družba. In v nobenem primeru ta interpelacija ni obračun s civilno družbo, je pa seveda ta interpelacija tudi opozorilo na zlorabe, ki jih aktualna izvršilna oblast počne v zvezi z izkoriščanjem dela civilne družbe za siromašenje ljudi. Ker nakazovanje desetine ali pa stotine milijonov davkoplačevalskega denarja samo točno določeni civilni družbi, od katere predsednik Vlade ni znal našteti enega samega nacionalno pomembnega izdelka ali pa projekta. Sem ga posebej vprašal, pa me je obtožil, da obračunavamo s civilno družbo. Zato ponavljam vprašanje: Naštejte mi pet pet za Slovenijo, za slovenske ljudi, za slovenske upokojence, delavce, podjetnike, zaposlene, kogarkoli, pomembnih nacionalnih dosežkov te tako imenovane civilne družbe, bom dal to v narekovaje, za katero zdaj sprejemate poseben zakon, da njim pa ne bo treba plačevati glob zaradi prekrškov in kaznivih dejanj na nasilnih protestih, ki niso bili prijavljeni. Zdaj jaz res ne vem, ali se trenutno vlada ne zaveda dvoreznosti tega ravnanja, saj je mandat vsake vlade omejen. Predstavljajte si, da pride neka prihodnja vlada pa briše kazni, vrača globe za vse prekrške, ki so bili narejeni v tem mandatu. Nobene globe ni napisala prejšnja vlada, vse to so delale inšpekcije, pač pristojni organi, tako kot že prej in kot še zdaj, po mnenju vlade marsikdaj prepozno, kdaj pa tudi neupravičeno, ampak vlada se v to ni vmešavala. vi sprejemate zakon, da boste vse te plačane globe vrnili in oprostili prekrške. Katerakoli vlada kasneje lahko naredi isto, če bo to šlo čez ta državni zbor, če bo pač preživelo ustavno presojo in tako naprej. Se zavedate, kaj kaj to pomeni, kot prvo? Kot drugo, se zavedate, da je to direkten poziv k nasilju? Kajti prekrški in globe so bili izdani tudi tistim, ki so organizirali zborovanja, kjer je bilo uporabljeno fizično nasilje, tudi proti tujim delegacijam, ki niso mogle na Brdo, razbijalo se je po Ljubljani, policisti so bili ranjeni, novinarji, snemalci so bili ranjeni, medijske hiše so bile napadene. In tistim, ki so za to dobili globe, boste vi denar vrnili in jim brisali kazen. A se zavedate, da je to neposreden poziv k nasilju? Da lahko potem to vsak počne, si pač izmisli nekaj, da je protestiral proti vladi, ki je ne mara, in vam razbije avto.

tega, kar počnete na tej točki, jaz mislim, da se bo predsednik Vlade na nek način iz tega izmotal in rekel, smo naredili napako, tako kot je rekel pri tistih 600 evrih obljubljenih dodatkov sodnikom. Ampak ne, on je nas obtožil, da mi napadamo civilno družbo. Mi ne napadamo nobene civilne družbe, je pa ta vlada tista, ki to družbo deli na tiste, ki se jim zaradi nasilnih dejanj vrača plačana globa in se jih oprosti prekrškov, in na tiste, ki protestirajo, ker mislijo, da so prizadeti, pa se ta vlada z njimi noče niti pogovarjati. zdaj tukaj deli civilno družbo ali pa narod? Tako da jaz izkoriščam to razpravo ob interpelaciji tudi za poziv k ponovnemu premisleku, preden boste to naredili. če boste to naredili, boste spustili duha iz steklenice in ga nikoli več ne boste mogli spraviti nazaj. Kdorkoli vas lahko ogroža, zmerja, obrca, meče kocke v vas ali v policiste, vam grozi s smrtjo in z umorom in tako naprej, če ga boste kaznovali,

res neverjetno, kam je prišla ta zaslepljenost. Seveda tega ni mogoče razumeti brez tega, kar sem jaz prej povedal na začetku, da smo v neki krizi vrednot, in da iz te krize izvira tudi vse ostalo, tudi tisto, kjer se pač na prvi pogled ne vidi neposredne povezave. Veliko je bilo v nastopih vladnih predstavnikov jamranja, kako težak dan bo danes, kako bo to naporno in tako naprej. Že ko smo mi vložili to zahtevo za razpravo, kar ta interpelacija je, ker ni konstruktivna nezaupnica, smo povedali, da na koncu naj ne bo ogrožen noben stolček, ne bomo predlagali nobene zamenjave, ponujamo vladi priložnost, da odgovori na te očitke. Na nekatere mimogrede tudi je in se za to pač zahvaljujem. Se pohvali s svojimi rezultati, to ste nekateri naredili, super, vsaka pametna vlada tako razpravo tudi za to izkoristi, še posebej, če se pritožuje, da sicer ne pride do ljudi preko medijskega prostora, za kar se ta vlada pač ne more pritoževati, pritožuje se lahko edino v tem smislu, da je bil doslej medijski korpus do te vlade preveč prizanesljiv. Lahko se je delalo karkoli, pa je bilo to predstavljeno kot, bom rekel, pozitivno. Lahko bi navajal tisoče konkretnih primerov, ampak zavedajte se, da to ni dobro.

korpus [naredi,] če je ne graja takrat, ko dela slabo in jo hvali tudi takrat, ko bi si zaslužila kritiko. Po tem slabem letu delovanja vaše vlade ste v veliki meri žrtev tega pristopa. Opravili ste s prejšnjo avtoritarno oblastjo in vse, kar naredite, je dobro. Vse kar je bilo prej, je bilo slabo, zato vse to ukinimo. Kar bomo mi naredili, je pa dobro. velik del medijskega korpusa veliko časa temu sledil. Ankete so kovale koalicijo v nebo, val je šel dalje. Važno, da je Svoboda, ne glede na to, ali so plače in pokojnine nižje ali višje, ali dejansko pač blaginja raste ali ne, ampak po nekem času se to zruši in v primeru vaše vlade se je to zrušilo zelo hitro. hitro. Če primerjamo to slabo leto vašega mandata z mandatom vlade, ki jo je vodil gospod Šarec, ki zdaj spet sedi v tej vladi, čeprav je dobil, bom rekel, manj glasov kot najslabši kandidat na naši listi, stranka ni prišla v Državni zbor, ampak takrat je po enem letu tista vlada, kljub temu da je bila sestavljena iz večjega števila strank, kljub temu da LMŠ ni imela več kot 13 poslancev, imela relativno veliko podporo. Ne zaradi tega, ker bi veliko naredili, ampak zato, ker niso skoraj nič naredili in se jim tudi ni kaj veliko dalo očitati. Niso brisali vseh dobrih ukrepov iz prejšnjih mandatov, niso ukinjali državotvornih institucij. Vi ste pač zašli v to past. Kako se je s to vlado vseeno končalo, vemo. Ko je prišla epidemija, je vrgla puško v koruzo. Tiste vlade ni zrušila opozicija, sama se je zrušila in mi smo takrat situacijo reševali. Ta mandat je pač prej kot v enem letu v javnomnenjski podpori, ki je bila napihnjena do nebes, začel grmeti, rapidno, takoj ko se je pač pokazalo, da je edina resna reforma, ki se dogaja, reforma prelaganja reform oziroma reforma časovnic. Kak mesec ali dva se je to pač puščalo ob strani, potem pa je tisto ozadje, ki je v bistvu sestavilo to vlado, reagiralo in zdaj vsake toliko časa slišite kje tudi kakšno kritiko. S to interpelacijo smo vam ponudili priložnost, da na te stvari odgovorite, ker pač medijski korpus ni več tako prizanesljiv do vas, ker pač mislijo, da niste dovolj sposobni za to, za kar so vas postavili, in ta odnos se bo še naprej nadaljeval. Če bi mi hoteli to vlado rušiti s konstruktivno nezaupnico, mogoče ne še zdaj, ampak zelo kmalu, tudi marsikdo iz ozadja, ki je vas postavljal, ob tem ne bi ostal nevtralen,

z malo tresočo roko, verjetno je vedel, da nekatere stvari ne držijo, predstavljal te podatke o stanju v državi. Kar se tiče podatkov, ki so dobri, smo jih veseli.

na proračun, v katerem pride za milijardo več, kot je bilo načrtovano, in se to lahko razporeja, pa še to se ni dosti znalo. Zelo enostavno je za vse, kar ne gre v redu ali pa s čimer so ljudje nezadovoljni, kriviti prejšnje vlade. če pogledamo zadnjih 10 let, vlade drugačne barve so bile samo dve leti, 20 % in to teh 20 % časa je bil krizni čas. ostalo so bile vlade, v katerih ste isti ljudje sedeli tako ali drugače, vsekakor pa vlade, ki jih je sestavilo isto zaledje kot vas ali pa pomagalo sestaviti, da bomo bolj natančni.

dejansko lahko rekli, skrajšajmo razpravo, stanje ni tako slabo in pojdimo domov, dajmo vladi novo priložnost, ki jo bo tako ali drugače dobila, ker to ni razprava o tem, da se vlada zamenja. Ampak glejte, stvari pri nekaterih bistvenih podatkih pač ne držijo. Če bi držale, potem tudi seveda javnomnenjska podpora tej vladi ne bi strmoglavljala iz meseca v mesec. Če bi bilo vse to res, bi anketarji, ki so pač levi opciji tradicionalno naklonjeni, še vedno govorili o luki dončiću slovenske politike, Skoraj pri vsakem slajdu je možno dati neko pripombo, ampak se ustavimo samo pri dveh bistvenih. Predsednik Vlade tukaj govori o tem, kako je inflacija v Sloveniji med najnižjimi oziroma kako je celo najnižja med vsemi v primerjavi med Slovenijo in vsemi sosednjimi državami. Presenetilo je že to, da se tokrat nismo primerjali z jedrno Evropo, ki je sicer stalno na jeziku, ampak samo s sosednjimi državami, celo z Madžarsko smo se tokrat primerjali.

Zavoda za statistiko, Eurostata, če hočete, Banke Slovenije, Evropske centralne banke? Se pravi, podatki, ki so uradni, javno objavljeni povsod, so pa naslednji. V marcu,

o čem se tukaj pogovarjamo? Imamo predsednika Vlade, ki niti tega ne ve, kakšna je inflacija v državi in v primerjavi z drugimi državami oziroma zdaj verjetno osnovne napake ni naredil on, ampak nekdo, ki mu je pripravil te grafe, bi moral že izgubiti službo, saj to veste. to so neki podatki, ki jih mora nekdo, ki vodi vlado, imeti itak v glavi, ker je to pač lakmusov papir tega, kar se dogaja z nacionalno ekonomijo in z blaginjo države. Ampak veliko ljudi težko razume, kako do inflacije pride, kaj to sploh je in tako naprej. Načeloma razumejo, višja kot je inflacija, manjši so njihovi prihranki, manjša je njihova kupna moč, višje so sčasoma položnice. Ampak načelno kakih velikih razburjenj, kot to vemo tudi iz bivše države, zaradi inflacije kratkoročno ni. So pa večje zaradi naslednjega grafa, ki je po mojem mnenju norčevanje iz zdrave pameti ali pa je to sistemska manipulacija, ker je pač vlada določila neko košarico prehranskih artiklov in predsednik Vlade je dejal in je bilo to objavljeno kasneje tudi v povzetku njegovega nastopa na vladnem profilu, da se je hrana, ker v tej košarici bi morala biti hrana, ki jo večina ljudi kupuje in uživa v tej državi, pocenila od septembra za 24,1 odstotek.

Imamo očitno dve vrsti hrane, eno takšno, ki se draži, in eno takšno, ki se ceni, in glej ga, vlada da v košarico tisto, ki se ceni. Ampak, kot kažejo reakcije ljudi, ki so predsednika Vlade poslušali in pišejo že cel dan, takšne hrane na policah ni, je ne morete kupiti. Hrane, ki bi bila za četrtino cenejša danes, kot je bila septembra lani,

Na letni ravni, ob več kot 10-odstotni inflaciji, se je hrana podražila za 20 odstotkov. Kako je pa mogoče, da vlada ugotovi, da se je pocenila za 25 odstotkov? Glejte, ne se norčevati iz slovenske javnosti. te javnosti hodi vsak dan v živilske trgovine to hrano kupovati in se vidi, koliko smo dali septembra in koliko dajemo danes. Tako da jaz obžalujem, da ta priložnost, ki je bila dana Vladi, da nekatere stvari pojasni, pada na takšnih zdrsih, kot so neke osnovne stvari. Sem pa vesel, da so nekateri člani vlade izkoristili to razpravo za to, da so napovedali, kaj bodo še naredili. Jaz mislim, da tisti, ki spremljajo to razpravo to razpravo danes v Državnem zboru, ne da to pozdravljajo, da so bili veseli, da to niso zgolj neka obvestila po srečanjih koalicije na Brdu, ki jih potem itak v glavnem prekličete čez en teden pa zanikate. Najprej, naredili bomo davčno reformo, potem ne bomo naredili davčne reforme, naredili bomo to, potem tega ne bomo naredili. Jaz računam, da po enem letu slabem ekipa vendarle malo več ve o tem, kaj se da narediti v enem mesecu, dveh mesecih, treh mesecih, enem letu, in da so bile te napovedi, ki smo jih danes na novo slišali, kaj se bo naredilo, bolj realne. Vedite pa, da je število vloženih zahtev za razpravo, kot je današnja, ni omejeno, da vas lahko primemo za besedo čez tri mesece, čez šest mesecev, čez eno leto in da je zato treba malo premisliti o čem govorimo. Res pa na osnovi, bom rekel, tega zdrsa pri navajanju napačnih ali pa manipulativnih podatkov na samem začetku apeliram na predstavnike vlade, da malo premislijo, pa dvakrat preverijo številke, preden neko stvar tukaj povedo, ker razpravljamo pred očmi celotne slovenske javnosti.